Dobro jutro poštovane zastupnice i poštovani zastupnici. Prije nego što započnemo s radom samo vas želim izvijestiti da ćemo kao zadnju točku danas raspraviti izbor, imenovanja i razrješenja. To će biti kao zadnja točka. Sada ćemo nastaviti prema planu koji smo zadali. -Konačni prijedlog Zakona o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti, drugo čitanje, P.Z. br. 300. Predlagatelj je vlada na temelju čl. 85. ustava i čl. 172. u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 Prije nego što ministar dobije priliku dodatno obrazložiti konačni prijedlog zakona imamo zahtjev za stankom, poštovana kolegice Glasovac izvolite. Hvala lijepa. Gospodine predsjedniče, tražim stanku u ime Kluba SDP-a jer sada bismo trebali raspraviti o iznimno bitnom zakonu koji uređuje sustav znanosti i visokog obrazovanja, a paralelno s ovom raspravom održava se i sjednica Odbora za ustav, poslovnik i politički sustav na kojoj se na neki način brani između ostalog i dignitet HS i njegovo glavno poslanje, a to je da radi u interesu javnosti, to je da bude otvoren prema javnosti i da se poštuju demokratske procedure. To je jedan od razloga zašto je sabornica i u ovom trenutku poluprazna jer dobar dio kolegica i kolega i onih koji nisu članovi Odbora za ustav, poslovnik i politički sustav sudjeluje u radu odbora, sjednice odbora. Stoga ja smatram da bi i zbog interesa javnosti i zbog svega što se događa u ovom trenutku u HS bilo bilo poželjno i potrebno da se rasprava o ovako bitnom zakonu prolongira odnosno da počne tek nakon što završi sjednica navedenog odbora kako bi što veći broj kolegica i kolega mogao sudjelovati u istoj da ne mora birati gdje će biti i jer se ne može teleportirati odnosno biti u isto vrijeme na dva mjesta. Poštovana kolegice, plenarna sjednica nikako ne može biti podređena raspravi na odborima tako da shvatio sam što želite poručiti, ne slažem se s vama i neću izaći u susret takvom zahtjevu, nastavit ćemo dalje s radom, pa pozivam sada ministra znanosti i obrazovanja poštovanog Radovana Fuchsa da predstavi Konačni prijedlog Zakona o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti, izvolite. Poštovani predsjedniče HS, uvažene zastupnice i zastupnici. Konačnim prijedlogom Zakona o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti koji je pred vama uređuju se temeljna načela obavljanja djelatnosti visokog obrazovanja, znanstvene i umjetničke djelatnosti u funkciji visokog obrazovanja. Također se utvrđuje osnivanje i djelovanje ustanova u sustavu visokog obrazovanja, znanstvene i umjetničke djelatnosti, stručnog rada, postupak zapošljavanja na radna mjesta i napredovanje znanstvenika, nastavnika i suradnika zaposlenih u ovim ustanovama, te njihova prava i obaveze. Osim toga, ovim konačnim prijedlogom zakona uređuju se osnovna pitanja izvođenja studija, te prava i obaveze studenata, financiranje visokog obrazovanja, znanstvene i umjetničke djelatnosti u funkciji visokog obrazovanja, te obavljanje nadzora i prekršajne odredbe. S obzirom da postojeći sustav visokog obrazovanja i znanstvene djelatnosti karakteriziraju smanjena produktivnost i transparentnost, neadekvatan model financiranja, neodrživa i nedorečena organizacija visokoškolskih institucija koje karakteriziraju i kriteriji napredovanja koji nisu do kraja dorečeni, dodjeljivanje znanstvenih odnosno znanstveno nastavnih zvanja, potrebno je detaljnije razraditi u novom zakonskom okviru i donijeti novi zakonski okvir koji će, kojim će se urediti ova pitanja. Osnovni cilj donošenja novog Zakona o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti je osuvremeniti sustav visokog obrazovanja i znanosti, ojačati njegove institucijske kapacitete, te ga uskladiti sa načelima i zadatostima europskog prostora visokog obrazovanja, europskog prostora obrazovanja i europskog istraživačkog prostora. Novi zakon mora uspostaviti i udovoljiti stvarnim potrebama akademske zajednice i društva u cjelini, te odgovarati zahtjevima razvoja europskog sustava visokog obrazovanja. Osnovu za donošenje ovog zakona predstavlja i Nacionalna razvojna strategija RH do 2030.g. koja prepoznaje visoko obrazovanje i znanost kao prioritetne ciljeve. U skladu sa Nacionalnom razvojnom strategijom preduvjet za unaprjeđenje visokog obrazovanja i znanosti jest donošenje novog pravnog okvira kojim će se definirati model javnog i privatnog financiranja i upravljanja nad visokim učilištima, te povećati ulaganja u znanost, istraživanje i razvoj radi jačanja znanstvene izvrsnosti. Isto tako kao ključne reformske mjere u okviru NPOO-a predviđene predviđene su modernizacija i digitalizacija visokog obrazovanja i znanosti koje se planiraju provesti unapređenjem i normativnog okvira. Konačni prijedlog zakona usuglašen je sa prihvaćenim prijedlozima i primjedbama iznesenim u raspravi pred Odborom za obrazovanje, znanost i kulturu Hrvatskog sabora i i u raspravi na sjednici Hrvatskog sabora te dodatno nomotehnički dorađen sukladno primjedbama Odbora za zakonodavstvo Hrvatskog sabora. Prijedlogom zakona sveučilišta imaju potpunu autonomiju u određenju i uređenju svojeg unutarnjeg ustroja. Sveučilišta samostalno određuju ustrojstvo senata te postupak izbora i razrješenje rektora. Ista ovlast dana je fakultetima i umjetničkim akademijama u pogledu izbora i razrješenja dekana, te ustrojstva fakultetskih i akademskih vijeća. Doslovno je primijenjena ustavna odredba o jamstvu autonomije sveučilišta, te odredba da sveučilište samostalno određuje o svom ustroju i djelovanju u skladu sa Ustavom i zakonom. Dodatno sa ciljem jačanja akademske samouprave i autonomije sveučilišta konačnim prijedlogom zakona brisane su odredbe kojima je propisano tko sve čini senat sveučilišta, te fakultetsko, odnosno akademsko vijeće, a njihov sastav uredit će se statutom sveučilišta, fakulteta, odnosno umjetničke akademije. Također, brisano je da se rektor javnog sveučilišta i vršitelj dužnosti rektora bira iz redova redovitih profesora i redovitih profesora u trajnom zvanju, te da se dekan javnog fakulteta, odnosno javne umjetničke akademije i vršitelj dužnosti dekana bira iz reda izvanrednih profesora, redovnih profesora i redovni profesor u trajnom zvanju. Dakle, sveučilišta i fakulteti mogu birati i dekana, docenta ako se za to odluče. Tijekom rasprave u prvom čitanju bilo je riječi o sastavu sveučilišnog vijeća, stoga smo u cilju jasnoće propisa u konačnom prijedlogu zakona jasnije definirali da se sveučilišno vijeće na javnom sveučilištu sastoji od predsjednika i 4, 6 ili 8 članova ovisno o veličini sveučilišta s time da polovinu članova sveučilišnog vijeća imenuje senat, a polovicu osnivač. Također sa ciljem osnaživanja neovisnosti akademske i znanstvene zajednice konačnim prijedlogom zakona propisano je da predsjednika sveučilišnog vijeća imenuje Hrvatski sabor na prijedlog Nacionalnog vijeća za visoko obrazovanje, znanost i tehnološki razvoj ukoliko članovi vijeća u dva ponovljena poziva ne uspiju izglasati predsjednika. Sveučilišno vijeće će brinuti o zakonitosti rada javnog sveučilišta, racionalnoj upotrebi materijalnih i kadrovskih resursa, te nadzirati provedbu odluka senata i rektora i izvršenje sveučilišnog financijskog plana, te upravljanje financijskim sredstvima. Nadalje, kroz konačni prijedlog zakona ojačana je uloga znanstvenog vijeća javnog znanstvenog instituta i Nacionalnog vijeća za visoko obrazovanje, znanost i tehnološki razvoj. Znanstvenom vijeću su tako date dvije nove ovlasti i to da utvrđuje i provodi znanstvenu politiku instituta, te daje ravnatelju mišljenje o prijedlogu programskog ugovora javnog znanstvenog instituta. Nacionalnom vijeću za visoko obrazovanje, znanost i tehnološki razvoj konačni prijedlog zakona donosi promjene tako da stavlja naglasak na njegovu stratešku ulogu. Osim što Nacionalno vijeće preuzima nadležnost i u donošenju minimalnih etičkih standarda dane su dvije nove zadaće i to da predlaže ministru znanstvena i interdisciplinarna područja, polja i grane te umjetničko područje, polja i grane, te broj matičnih odbora i njihovu nadležnost za pojedina polja. Također, konačnim prijedlogom zakona propisano je da kandidate za članove Nacionalnog vijeća utvrđuje Vlada RH a ne ministarstvo, a u cilju jačanja uloge akademske i znanstvene zajednice članove Nacionalnog vijeća imenuje Hrvatski sabor na prijedlog saborskog Odbora za obrazovanje, znanost i kulturu. Nadalje, ovim zakonskim prijedlogom propisane su jednostavnije procedure za prijem nastavnika, znanstvenika i suradnika, te napredovanje nastavnika i znanstvenika. Vezano uz izbor nastavnika, znanstvenika i suradnika na slobodno ili više radno mjesto sa ciljem jačanja transparentnosti u konačnom prijedlogu zakona dodana je odredba da odluka senata fakultetskog ili akademskog vijeća, vijeća veleučilišta, odnosno znanstvenog vijeća o odbijanju mišljenja stručnog povjerenstva mora biti obrazloženo. Također je jasnije propisan postupak pokretanja izbora na više radno mjesto i reizbora. Naime, nastavnik odnosno znanstvenik koji smatra da ispunjava kriterije za izbor na više radno mjesto obavezan je podnijeti zahtjev za izbor na više radno mjesto prije proteka roka na koji je izabran, odnosno reizabran. To je 5 godina. Propisano je i da postupak reizbora pokreće ako nastavnik, odnosno znanstvenik nije prije proteka roka na koji je izabran, odnosno reizabran podnio zahtjev za izbor na više radno mjesto. Znači, ako netko tko je izabran na mjesto višeg suradnika nije podnio zahtjev ili ne udovoljava za izbor na mjesto znanstvenog savjetnika onda će institucije pokrenuti postupak reizbora ako ga ne pokrene on sam. Isto tako, radi jasnoće normativnog rješenja propisano je da matični odbori utvrđuju ispunjava li nastavnik, odnosno znanstvenik u postupku izbora i nastavnog nastavnika i nastavnog nastavnika odnosno znanstvenika na sveučilištu, fakultetu, umjetničkoj akademiji, znanstvenom institutu nacionalne sveučilišne znanstvene i umjetničke kriterije. Vezano uz radna mjesta dodatno su dorađene odredbe vezane uz nastavnike i suradnike. Konačnim prijedlogom zakona propisana su i nastavna radna mjesta za poučavanje stranih jezika te su detaljnije u propisu propisana prava i obaveze svih suradnika uz navođenje dodatnih prava i obaveza za asistente. Također, jasnije je se utvrđuju trajanje ugovora o radu na određeno vrijeme za asistente na način da se određuje razdoblje na koje se ugovor o radu zaključuje umjesto što je što je bilo u prvom prijedlogu zakona maksimalnog razdoblja na koji se ugovor može zaključiti i time je ovo pitanje fiksirano na određeni period. Vezano uz studijske programe ovim putem naglašavamo kako će se zakonom uvesti mehanizam usklađivanja studijskih programa i upisnih kvota sa potrebama tržišta rada. To će omogućiti zadržavanje u Hrvatskoj, ali i povratak hrvatskih istraživača te privlačenje kvalitetnih znanstvenika iz EU i svijeta. Također, unaprijedit će se kvaliteta studijskih programa povezivanjem sa Hrvatskim kvalifikacijskim okvirom te će se potaknuti internacionalizacija studija i mobilnost temeljena na izravnoj izravnoj primjeni europskog prostora osiguravanja kvalitete združenih studija domaćih i inozemnih visokih učilišta. U odnosu na studentska prava konačnim prijedlogom ujednačena su prava i obaveze svih redovnih studenata. Studenti koji studiraju u redovitom statusu mogu biti u radnom odnosu, mogu obavljati samostalnu djelatnost obrta ili slobodno zanimanje, a istovremeno ostvariti pravo na subvenciju troškova školarine iz državnog proračuna. Redoviti studenti koji su u radnom odnosu ili samostalno obavljaju djelatnost obrta ili slobodno zanimanje ne ostvaruju prava iz studentskog standarda. Dakle, ne mogu aplicirati za stipendije, smještaj u domovima i Studenti u redovitom statusu studiraju u sklopu pune nastavne satnice, a student u izvanrednom statusu studira u sklopu pune ili prilagođene nastavne satnice. Nadalje, propisane su iznimke za studente kategorizirane sportaše odnosno vrhunske umjetnosti, umjetnike koji studiraju u redovitom statusu i studente sa invaliditetom koji mogu studirati prema prilagođenim uvjetima pohađanja studija ako ako je to moguće. Vezano uz financiranje visokog obrazovanja i znanstvene djelatnosti konačnim prijedlogom zakona jasnije su propisane odredbe vezane uz programsko financiranje javnih visokih učilišta i znanstvenih instituta. Cjelovitim programom i financiranjem, cjelovitim programskim financiranjem reformirat će se financiranje visokog obrazovanja i znanosti u sustavu koji će se temeljiti na kvaliteti, relevantnosti i socijalnoj osjetljivosti visokog obrazovanja te međunarodnoj prepoznatljivosti. Ujedno će se uspostaviti jasna veza između rezultata vrednovanja i programskog financiranja institucija u području visokog obrazovanja i znanosti. Konačnim prijedlogom zakona detaljnije je propisan sadržaj programskog ugovora i uredbe Vlade RH sa ciljem uvođenja jasnijeg normativnog rješenja. Propisano je da programski ugovor sadrži odredbe o strateškim i posebnim ciljevima koje visoko učilište odnosno znanstveni institut mora ostvariti u sklopu ugovorenog programskog razdoblja. Programski ugovor mora sadržavati i odredbe o mjerljivim pokazateljima ostvarenih ugovorenih ciljeva, razvojnim aktivnostima te njihovim, njihovom doprinosu o ostvarenju ugovorenih ciljeva. Svakako mora imati i odredbe o ukupnom iznosu sredstava koje se doznačuju temeljem programskog ugovora kao i o iznosima iznosima ugovorenim za svaku godinu primjene programskog ugovora po proračunskim komponentama te očekivanim godišnjim ostvarenjima namjenskih i vlastitih prihoda. Nemojmo zaboraviti spomenuti i odredbe o obavezi izvješćavanja i praćenja izvršenja programskih provedbi ovih ugovora i njihovim pokazateljima. Uredbom Vlade RH utvrdit će se sadržaj programskog ugovora, način izračuna proračunskih komponenti, postupak pregovaranja i rokove sklapanja programskih ugovora, postupak utvrđivanja ciljeva te pripadajućih pokazatelja kao i postupka praćenja praćenja i vrednovanja provedbe programskih ugovora. Ovim zakonom se definiraju osnovna, razvojna i izvedbena komponenta programskih ugovora odnosno financiranje temeljem ostvarenih rezultata te način izračuna pojedinih proračunskih komponenti. Iznos osnovne proračunske komponente javnog visokog učilišta odnosno javnog znanstvenog instituta utvrđuje se temeljem povijesnih podataka o broju zaposlenih nastavnika, znanstvenika i suradnika temeljem prijedloga razvoja javnog visokog učilišta odnosno javnog znanstvenog instituta te ostali troškovi koji se financiraju sredstvima državnog proračuna. Razvojna proračunska komponenta utvrđuje se u pregovaračkom postupku s ministarstvom, a iznosi izvedbene proračunske komponente isplaćuju se na temelju uspješnosti ostvarivanja ciljeva i pokazatelja utvrđenih programskim ugovorom. mi je već od 20% ukupnog programskog ugovora. Detaljno su jasnije uređene i odredbe konačnog prijedloga zakona vezano uz privremeno financiranje. Tako je propisano da će se pregovori o sklapanju programskog ugovora nastaviti sa javnim visokim učilištem odnosno javnim znanstvenim institutom u godini privremenog financiranja radi sklapanja sporazuma. Ako se niti te godine programski ugovor ne sklopi u rokovima propisanim uredbom pregovori o sklapanju programskih ugovora će se nastaviti i iduće godine. Sredstva doznačena javnom visokom učilištu, odnosno javnom znanstvenom institutu umanjivat će se za 3% svake godine sve do sklapanja programskog ugovora. Javna visoka učilišta i javni znanstveni instituti moraju preuzeti odgovornost za sustav rada na ostvarenju ciljeva iz programskih ugovora kako bi ostvarili dodatno financiranje temeljem ostvarenih rezultata, a na taj način se po prvi put uspostavlja funkcionalni sustav unapređivanja i razvoja kvalitete visokog obrazovanja i znanosti. Zaključno. Novim zakonom unaprijedit će se pravni i financijski okvir sustava visokog obrazovanja i znanstvene djelatnosti, odnosno na fleksibilan način regulirat će se načela i financiranja visoko obrazovnog, znanstveno istraživačkog sektora kako bi se što već prostor ostavio autonomnom djelovanju institucija. Infrastrukturne i institucionalne promjene potrebne su ne samo radi ostvarivanja strateških ciljeva na europskoj i nacionalnoj razini već i kako bi se ostvarili temelji temelji postavljeni vodećim standardima i konkurentnosti hrvatskog visoko obrazovnog sustava i znanosti na globalnoj razini, a ne samo na nacionalnoj. Funkcionalni i kvalitetni sustav visokog obrazovanja i znanosti usklađen sa suvremenim zahtjevima visoko obrazovnog i istraživačkog sektora preduvjet je uspješnog razvoja svake države, a u uspostavi takvog sustava od velikog je značenja uvođenje zakonskog okvira koji će uzimajući u obzir europsku dimenziju razvoja sustava znanosti i visokog obrazovanja istovremeno osuvremeniti nacionalni sustav i poticati razvoj društva i inovacija u znanosti. Hvala vam lijepa. Dakle, ove godine je na 40 studijskih programa bilo upisano od nula do 3 studenta. To su vam vjerojatno poznati podaci. Agencija za znanost i visoko obrazovanje kaže da je na 26 studijskih programa raštrkanih po Republici Hrvatskoj bilo nekih 2000 praznih mjesta ostalo, predvodnici Ekonomski fakulteti u Osijeku, Zagrebu, Puli. Dakle, očito prepoznajete i ovo što navodite tu u ovom dokumentu da imamo brojne visoko obrazovne institucije, ekspanziju studijskih programa. Problem je što upisna politika ne valja, to je sigurno i odgovornost vodstava tih učilišta da unatoč tome što recimo prethodnih godina su upisali nula do jednog studenta opet ove godine nude 30 upisnih kvota. Dakle, očito nešto treba promijeniti. Jel' tako? Podsjećam da je 2020. bilo 29 tih studijskih programa, 2021. 31. Dakle sad ove godine 40. Koje su vaše procjene da će ovaj zakon iznijeti za naredne godine u ovom smislu? Hvala. **Jandroković, Hvala. Da, potpuno ste u pravu. Upravo ovaj zakon je jedan zakon kojeg ćete, mi ćemo raspravljati u prvom čitanju nakon što završimo raspravu o ovom zakonu. To je Zakon o kvaliteti u visokom obrazovanju će doprinijeti da se ovakve stvari ne dešavaju. Naime, do sada javna sveučilišta su mogla bez ikakve procjene sa strane otvarati studijske programe, pa tako i u zadnjih godinu dana gotovo 100 novih studijskih programa akreditirano unutar samih sveučilišta. Ovdje ćemo kroz programske ugovore definirati onaj dio i broj studenata za koje država će snositi troškove kroz programske ugovore, a Zakonom o kvaliteti se predlaže da svi studijski programi novi bez obzira jesu li javno sveučilište ili ne idu na akreditaciju u agenciju. Hvala vam. Kolega Bakić, izvolite. **Bakić, Damir (Možemo!)** Zahvaljujem. Dobro jutro. Poštovani ministre, mi smo već i u prvom čitanju upozoravali da je na nekoliko mjesta u zakonskom tekstu, da su izostavljeni bilo kakvi kriteriji uspješnosti odnosno izvrsnosti. Na žalost u tom smjeru se nije interveniralo u ovu konačnu verziju zakonskog teksta. Sad kad je riječ o izborima u zvanja na sveučilištima u obrazloženju piše da je takva mogućnost naravno ostavljena svakom pojedinom sveučilištu. To je možda argument sa kojim se možda možemo više ili manje složiti. Međutim, apsolutno je zapravo neshvatljivo da su ikakvi kriteriji uspješnosti, odnosno izvrsnosti izostavljeni kad je riječ o kandidiranju odnosno izboru članova u Nacionalno vijeće za znanost. Dakle, neshvatljivo je da član Nacionalnog vijeća za znanost može postati osoba, a u praksi će tako biti, jer nas iskustvo tome uči bez ikakvih značajnijih akademskih postignuća.

Hvala. Uvaženi zastupniče Bakić, dugo smo raspravljali i mi u donošenju nekih od ovih odredbi, međutim imamo jedan problem, a to je prvo da imamo vrlo velike razlike između pojedinih polja i područja, pa je onda gotovo nemoguće komparirati što je to zaista izvrsnost, a s druge strane nominiraju članove za takovo tijelo i institucije i u principu se pojedinci sami ne javljaju. E sad ako neki institut, fakultet ili sveučilište nominira neke od profesora, a mi propitkujemo njihovu kvalitetu iako bi možda u nekim slučajevima to i mogli, ali ne bi ja mislim bilo akademski opravdano negirati da imamo ljude koji su u rangovima profesora, a da nisu baš kvalitetni. **Jandroković, Poštovani ministre, evo samo ću se referirati za početak na odgovor na repliku kolege Bakića, ne znam šta komentirati, dakle svaki put kad govorimo o izvrsnosti vi odgovarate, e teško je definirati što je izvrsnost. To je zaista žalosno evo da, dalje ovaj dalje neću o tome, ali evo postavit ću drugo pitanje koje ima veze sa uspostavom etičkog povjerenstva na nacionalnoj razini. Ovdje kažete u svom objašnjenju, predlagatelj zakona taj prijedlog smatra nesvrsishodnim s obzirom na to da se takvo nacionalno tijelo kao što je Odbor za etiku, znanost i visoko obrazovanje pokazalo kao neučinkovito u odnosu na svrhu zbog koje je osnovano. Dakle kažete da je to jedno tijelo neučinkovito u atmosferi kad smo imali prošlu godinu dana, prošle dvije godine toliko afera koje je to tijelo trebalo obraditi i sami ste reagirali na neke od tih afera .../Upadica: Hvala vam./... kazali da se naknadno doktorati ne mogu dorađivati, itd. Dakle evo, kako to i pokušajte ako ništa drugo sami vidjeti pa ćete vidjeti da je to izrazito teško i moramo vjerovati da će institucije kandidirati one za koje misle da su najbolji. Kad govorimo o etičkom povjerenstvu, da, to tijelo se do sada u primjeni zakona pokazalo prilično neučinkovitim, dapače, više je bilo neko tijelo koje je služilo nekakvim međusobnim političkim čak i obračunima, usudio bih se tako reći, a s druge strane i Ustavni sud je rekao da institucije akademskih sveučilišta i sl. nisu dužni poštovati mišljenja takvog jednog tijela, pa čemu onda nam to služi, a onda smo načela ugradili u Nacionalno vijeće da oni daju preporuke. **Jakšić, Mišel (SDP)** Hvala lijepo predsjedniče, poštovani ministre. O samom slaganju ili neslaganju sa dijelovima zakonima ćemo više u samoj raspravi no, jedno pitanje pa vas molim da mi objasnite u praksi. S aspekta Sveučilišta Sjever koje je 5. javno sveučilište u RH po broju studenata, sjedište Koprivnica, centri Koprivnica i Varaždin, a sve ove godine po sufinanciranju države posljednji od javnih sveučilišta, da ne pričamo o dozvoli za zapošljavanje i sve ono što čini život jednog sveučilišta, da ne velim o tome da je Koprivnica ostala jedini studentski centar gdje država nikada nije napravila studentski dom, a radila ih je negdje drugdje. s obzirom da se ne poštuje niti Zakon iz 2015. kad je osnovano Sveučilište Sjever, što će taj Zakon donijeti, izmijeniti recimo na jednom plastičnom primjeru, u životu Sveučilišta Sjever Koprivnica-Varaždin? Radovan (HDZ)** Hvala lijepo. Dakle što se tiče konkretnog pitanja Sveučilišta Sjever, ono će jednako tako biti jedno od sveučilišta koje će sklapati programski ugovor i upravo one razvojne komponenti i navest će onaj dio kojeg smatra potrebnim u investicijskom dijelu za razvoj samog Sveučilišta. U tom segmentu pregovaranja dogovorit će se što će se raditi investicijski, to je s jedne strane, dakle govorim o državnom proračunu, a s druge strane, naravno da ima još i otvorenih dijelova ili bolje rečeno, ne, dijelova, ali mogućnosti apliciranja kroz financiranje iz različitih fondova EU. **Brčić, Luka (HDZ)** Hvala g. predsjedniče. Poštovani ministre, evo spomenuli ste kod uvođenja novih programa studijskih da je itekako bitno sugestija sa terena odnosno potreba na tržištu. Ja bih kao dobar primjer prakse spomenio, ove godine je počeo diplomski studij u Makarskoj, Makarskoj, gastronomije i hotelijerstva, to je zasigurno ono kako se kaže, praćenje znakova vremena na tržištu, a isto tako bih spomenio za stalni nedostatak određenih profesija na poseban način u medicinskom sektoru, ako što je, su biokemijski tehničar jer imamo mnoge labaratorije na području naše županije, a nema upravo ove struke, tako da evo, natječaju su stalno, ali ne javljaju se ljudi pa mislim da bi bilo bitno jednu kvotu koja će biti upravo u ovom kontekstu. Radovan (HDZ)** Uvaženi zastupniče, da, identificirali ste problem vrlo dobro, upravo tome i težimo kroz ove programske ugovore, ali i o kasnijem Zakonu o kvaliteti gdje smo rekli da kod akreditacije novih studijskih programa koji idu potpuno neovisno kroz Agenciju će Agencija biti u obavezi konzultirati i Zavod za zapošljavanje odnosno na osnovu analize potrebnih kadrova u RH, jednako tako, davati mišljenje o novim studijskim programima. definitivno fali na, u Hrvatskoj, ne znam zašto do sada nitko nije ovaj nešto radio u tom smjeru u smislu vrhunskog kulinarstva i imamo i drugih primjera, mi imamo recimo, priličan, ne priličan nego ozbiljan manjak npr. defekto, logopeda u Hrvatskoj, ali i dalje imamo relativno malu upisnu kvotu, to treba promijeniti. **Pavić, Marko (HDZ)** Hvala lijepa poštovani ministre i predsjedniče Sabora, državni tajniče. Pa evo i u prvom čitanju rekli ste da ste spremni slušati prijedloge i to je vrlo jasno da ste ih slušali kada su 22 prijedloga prijedloga implementirana koja su bila kroz ovu raspravu. Apsolutno ne stoji teza da se napada autonomija sveučilišta, upravo suprotno, jača se, rekli ste sami i kroz sveučilišno vijeće gdje će, ukoliko nema dva puta izbora predsjednika Nacionalno vijeće predlagati ime HS-u, a isto tako, deregulirano je u potpunosti izbor rektora i Senata. ono što se meni čini da je najveća vrijednost ovog Zakona su programski ugovori. Malo ste ih dotaknuli u vašem dijelu, ali upravo ta poluga da pregovarate jedni drugima i to je model koji ima i EU komisija sa programskim ugovorima, vidjeli smo, 9 milijardi eura je na taj način ispregovaramo

ne samo EU nego u zemljama razvijenog i tehnološki naprednog svijeta i mislimo da će upravo takav pristup pomaknuti pomaknuti naš sustav znanosti i visokog obrazovanja prema naprijed. Moramo jasno definirati što želimo, što netko želi i što želi s druge strane onaj koji treba to financirati i onda naći jednu harmoniju, ali ne samo ne samo deklarativno i načelno nego mora postojati mehanizam koji će na kraju reći ostvarili ste te ciljeve, idete, idemo u dobrom smjeru, postignuća su dobra, relevantna za društvo, za zajednicu,

Hvala predsjedniče. Poštovani ministre htjela bih pohvaliti ovu inicijativu koju ste istaknuli o povratu hrvatskih znanstvenika istraživača. Mislim da je to hvale vrijedno jer imamo veliki broj, impresivan broj naših Hrvata koji su doista izvrsni i koji bi se sasvim sigurno željeli uključiti u znanstveno istraživačke projekte u Hrvatskoj, vratiti se, za to je potrebno osigurati infrastrukturu i uvjete pa vjerujem da ministarstvo na tome doista predano radi. Ono što bih vas željela pitati, a nekako u javnosti ima odjeka u posljednje vrijeme pa možda da rasvijetlimo taj slučaj, to su lažne diplome iz Kragujevca čemu je u stvari prethodio protuzakoniti studij Univerziteta iz Zenice u Puli, pa me zanima koja vi saznanja imate o tome, tko kontrolira i daje dopusnice za takve studije i što je u stvari pozadina cijelog tog slučaja. **Jandroković, Hvala lijepa. Dakle, naša agencija kontrolira djelomično ovakve slučajeve, ali kada imate izigravanje propisa onda na kraju možemo samo ovaj zaliječiti posljedice ili radi ono što se zove …/Govornik se ne bilo, ne da je možda nego sigurno je bio jedan od razloga da nam se ne dešavaju Kragujevci i slične, slične ine situacije sa diplomama pa smo zbog toga i vi ste sami glasali ovdje u saboru o Zakonu o priznavanju inozemnih kvalifikacija i diploma. Dakle, više nije samo jedini i presudni čimbenik da je neka škola ili netko u nekakvoj drugoj zemlji, trećoj zemlji ne radi se o EU ima licencu da radi u toj zemlji pa ćemo mi automatski priznavati, mi možemo samo formalno reći i sad se

Hvala vam lijepa. Poštovani ministre ja smatram da je donošenje ovog zakona jedan korak u jednom dobrom smjeru i smatram da je to prilika koju zapravo tri, svi skupa trebamo iskoristiti kako bi se hrvatski sustav visokog obrazovanja i znanosti osuvremenio kako bi se promijenio nabolje, kako bi se uskladio s načelima i zadatostima europskog prostora visokog obrazovanja, europskog istraživačkog prostora. Jednako tako želim istaknuti da je ministarstvo između dva čitanja prihvatilo čitav niz primjedbi i prijedloga saborskih zastupnika i članova saborskog Odbora za obrazovanje, znanost i kulturu. Jedan od tih prijedloga i sugestija bio je vezan za detaljnije definiranje sustava programskog financiranja pa onda i programskog pregovaranja. Osobito onaj dio koji je vezan za osnovnu, razvojnu i izvedbenu komponentu programskih ugovora, pa vas molim još jednom vaš komentar vezano detaljno za to. Hvala vam lijepa. **Jandroković, Imamo, hvala lijepo uvažena zastupnice, naravno da se na samom dokumentu programskog ugovora, njegovoj strukturi itekako radi to smo i rekli, to dapače radimo i u suradnji sa Svjetskom bankom. Prijedlog je gotov, on se sastoji od tri komponente. Rekao sam maloprije u uvodnom da imamo osnovnu komponentu koja de facto se definira za svako, svaku instituciju na osnovu povijesnih pokazatelja koliko je potrebno osigurati sredstava za plaće, za hladni pogon i Imamo razvojnu komponentu u kojoj sama institucija govori što želi u slijedećem periodu od 4 godine postići i imamo onu izvedbenu nakraju koja de facto je nagrada za postignuto. Nemam vremena vam objašnjavati koliko različitih pokazatelja treba proanalizirati da bi se došlo …/Upadica: Hvala vam./… do toga. Hvala vam predsjedniče. Poštovani ministre, dakle između dva čitanja odlučili ste izmijeniti odredbe po Članku 14. vezano za izbor rektora dekana i vršitelja dužnosti te ste sad predložili brisanje odredbe da se isti biraju iz redova profesora i redovitih profesora u trajnom zvanju. To ste obrazložili jel kako uvažavanje prijedloga iznesenih u raspravi no mislim da je tu možda nešto malo krivo interpretirano jer dugoročno gledano, ako gledamo na kvalitetu rada možemo reći da je ovakva možda ipak malo upitna i da možemo lako zaključit ako razmišljamo upravo o kvaliteti rada da možda ne idemo u dobrom smjeru sa ovakvom odredbom, pa evo molim da mi možda šire objasnite što je to zapravo presudilo dakle da do drugog čitanja odluka ipak bude ovakva i zapravo što smatrate koji su to benefiti. Dugoročno ovakvom odredbom

i omogućiti mladim ljudima jednako tako da se afirmiraju i pokažu. S obzirom da su čelnici ovih institucija, dakle i fakulteta i sveučilišta oni koji u stvari upravljaju, usmjeravaju institucije nekako i ja sam sam sklon tome da je trebalo kompletno deregulirati i ostaviti institucijama da same odluče koga će postavljati odnosno tko je kvalificiran da se može kandidirati, a s druge strane itekako mislim da mladi ljudi čak i docenti mogu vrlo dobro pridonijeti razvoju nekog fakulteta, vjerujem i sveučilišta. Kolegica Perić, izvolite. visoka učilišta, sada je to ovim zakonom onemogućeno jer je zaista bila inflacija otvaranja razno raznih veleučilišta, a onda je bilo pitanje financiranja i načina na koji je upravo ministarstvo moralo i država uskakati za to. Ono što je jako dobro u ovom novom zakonu sada ste izregulirali da se financijski planovi programske ugovore zapravo rade po proračunskom računovodstvu i sukladno Zakonu o proračunu što je jako važno jer dosada je bilo jako puno na koji način će se voditi računovodstvo visokih institucija i onda je bilo neusporedivo zapravo. **Jandroković, Gordan Sve ste rekli, prema tome zahvaljujem vam na dodatnom pojašnjenju, oni koji možda su imali te dileme. Naravno da se mora voditi sukladno Zakonu o proračunu i, i ovaj i sve drugo što se dosada radilo nažalost nije bilo dobro. Prema tome intencija ovog zakona i je da se upravo u financijama pojedinih institucija napravi više reda i odgovornosti, de facto čitav zakon je usmjeren prema tome, a kad govorimo o jako puno ovakovih visokoškolskih institucija morat ćemo itekako svi zajedno dobro razmislit o njihovoj održivosti, o tolikom broju jer već sada i sami pokazatelji broja studenata govore u prilog tome da nam je

Hvala lijepa. Poštovani ministre, akademska zajednica bi trebala bit nekakav primjer ponašanja ne samo svojim studentima nego i društvu u cjelini i jedno od bitnih uloga u tome, složit ćemo se svi ovdje, vjerojatno bi trebala igrati akademska i znanstvena čestitost i visoka učilišta bi trebala sve činiti da zapravo spriječe korupciju i druge oblike neetičnog ponašanja, međutim danas u našem društvu mi vidimo da tome nije tako, tome u prilog govori i izvješće Odbora za etiku u znanosti i visokom obrazovanju koje kaže da vrlo često znanstvena visoka učilišta tome nisu sklona, da odluke koje donose su provizorne, da čak i u slučajevima eklatantnog kršenja etičkih načela nisu izricali izricali kazne i vi ste se u ovom slučaju odlučili umjesto da osnažujemo sustav tog hijerarhijskog čuvanja etike u znanosti i visokom obrazovanju ukinuti zapravo ključno tijelo kao drugostupanjsko tijelo, čemu to, odgovor. **Fuchs, Radovan (HDZ)** Hvala lijepa. Mislim da sam maloprije pokušao objasniti da to krovno tijelo koje smo imali dosada nije nikakvu, nikakvu zaista izvršnu funkciju ili nalogodavnu funkciju, da dapače čak i po kategoriji ustavnog suda ono predstavljalo potpuno neobavezujuće mišljenje prema institucijama sveučilišta i inih institucija. Prema tome mislim da bi svi zajedno trebali puno više raditi na podizanju svijesti upravo tih vrhunskih institucija koja moraju biti ono na što se kad govorimo o sveučilištima, na što će se naši ljudi, čime će se rukovoditi njihovom čestitošću. Ja se sa čestitošću apsolutno slažem samo nisam za uspostavljanje nečega što ne može tome doprinjeti jel se jednostavno ignoriralo. **Jandroković, Gordan (HDZ)** Sada će replicirati kolega Raspudić, izvolite. **Raspudić, Nino (Nezavisni)** Poštovani ministre, uz niz amandmana koje ćemo uputiti na ovaj prijedlog zakona dat ćemo i zaključak kojim tražimo da on ide u treće čitanje. Naime, ostaje dojam da je sve skupa rađeno ishitreno na metodološki upitnim osnovama i s nedovoljno komunikacije sa znanstvenom zajednicom i sveučilištima u Zagrebu. A volio bi sad konkretno da mi odgovorite na pitanje vacatio legis. vakacijski rok za opći akt poput ovoga koji, koji je od sustavne važnosti za cijelo jedno područje bi morao biti veći od 8 dana kako je predviđeno za obične zakone jer u tako kratko vrijeme nemoguće je provesti prilagodbu, razuman nekakav rok bio bi početak slijedeće akademske godine da se ta prilagodba uspije napraviti jer ovako ostaje nekakav dojam zbrzanosti i ishitrenosti cijele priče, pa evo zanima me što mislite o tome jel taj vakacijski rok od 8 dana prekratak? **Jandroković, Pa ne mislim uopće uvaženi zastupniče Raspudić da smo ovaj zakon radili ishitreno, da smo ga zbrzali, bez obzira što i kako to netko mislio, dapače vrlo široko smo razgovarali i jako puno ljudi je sudjelovalo u izradi ovog zakona. Ja naravno mogu ponovno ponavljati jedino ono što sam svaki put rekao da se radi o jednoj užoj interesnoj skupini koja je pokušala rušiti bilo kakve intencije promjene zakona, ne samo ovog sada nego i ranijih pokušaja i to uglavnom iz jednog jedinog mjesta i uglavnom jednako ovaj orkestrirana skupina. Ne, radilo se vrlo široko, konzultirana su sva sveučilišta, prvo je konzultiran rektorski zbor, uključeni su veliki broj dionika. Konačno, ponovit ću ponovno i sam zakon je uvažio niz rasprava i kroz javno savjetovanje i vas ovdje u, u sabornici. **Jandroković, Gordan (HDZ)** Hvala vam. I još jedna replika, kolegice Burić izvolite. Hvala vam poštovani predsjedniče. Poštovani ministre Fuchs, ja mislim da ovaj zakon predstavlja unaprjeđenje i modernizaciju i iskorak vezan uz hrvatsko visoko obrazovanje i znanost. Zakonom se naime uvodi reda u to područje i uvode se kriteriji, dorečeni kriteriji i to u zakon koji nije mijenjan, ako se ne varam, gotovo 20.g.. Najznačajnije promjene odnose se na transparentno financiranje temeljem programskih ugovora, ali isto tako i nad, i na zakonitost trošenja javnog novca. Ono što želim ovdje spomenuti, a vezano uz potrebu transparentnog trošenja javnog novca jest ustvari pohvala uvođenja regula i pitanje čisto zbog javnosti koja nas prati,

to bila intencija izmjene zakonskog okvira. Upravo je i želja da se sustav unaprijedi, da se napravi transparentnim, da se mladim ljudima omogući lakše i brže napredovanje i da se čitav naš visokoobrazovni znanstveni sustav pomakne konačno u ozbiljnom smjeru i sa više koraka prema naprijed. Koliko vidite, nikakva intencija, nikakvog centraliziranja, nekakve moći u rukama nekog ministra ili budućih ministara nije intencija ovog Zakona, upravo suprotno, on itekako uvažava sve autonomije i sve ovaj, specifičnosti naših znanstvenih i obrazovnih institucija i vjerujemo da će upravo ova transparentnost doprinijeti tome. Hvala ministre. Gotovo je s replikama. Možete se vratiti na svoje mjesto. Sada ću pozvati izvjestitelje odbora, žele li uzeti riječ? Da. Govorit će poštovana kolegica Vesna Bedeković, predsjednica Odbora za obrazovanje, znanost i kulturu. Izvolite. Hvala vam lijepa poštovani predsjedniče HS-a, uvaženi ministre, državni tajniče, poštovane kolegice i kolege. Odbor za obrazovanje, znanost i kulturu HS-a Konačni Konačni prijedlog Zakona o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti u svojstvu matičnog radnog tijela razmotrio je i raspravio na svojoj 45. sjednici održanoj 23. rujna ove godine. Tijekom rasprave, članovi Odbora složili su se da je donošenje novog Zakona korak u dobrom smjeru, korak prema modernizaciji i osuvremenjivanju i internacionalizaciji hrvatskog sustava visokog obrazovanja i znanosti i u tom pravcu bile su usmjerene i rasprave članova Odbora pri čemu je istaknuto da konačni prijedlog novog Zakona ima potporu velikog dijela akademske i znanstvene zajednice, jednako tako istaknuto je zadovoljstvo članova Odbora činjenicom da je predlagatelj prihvatio i implementirao u Konačni prijedlog zakona više od 20 primjedbi saborskih zastupnika, članova Odbora tijekom rasprave u prvom čitanju, a evo, uglavnom su se konstruktivne primjedbe i prijedlozi odnosili, prije svega na detaljnije definiranje sustava financiranja visokog obrazovanja i znanstvene djelatnosti putem programskih ugovora, zatim na uređivanje ustroja sveučilišta u odnosu na fakultete i umjetničke akademije bez pravne osobnosti. Jednako tako, primjedbe su se odnosile i na pitanje sastava članova i izbora predsjednika sveučilišnog vijeća, zatim na na potrebu jačanja uloge znanstvenih vijeća i javnih instituta. Jednako tako, na dodatno osnaživanje transparentnosti postupka izbora nastavnika i znanstvenika i suradnika na slobodna i viša radna mjesta, kao i na propisivanje nastavnih radnih mjesta za nastavnike stranih jezika na sveučilištima, kako bi se ispravio njihov neravnopravan položaj na sveučilištima i zakonom omogućilo njihovo napredovanje u zvanjima. Nakon provedenih rasprava, dakle Odbor je većinom glasova bez i jednog predložio HS-u donošenje Konačnog prijedloga Zakona o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti. Suzdržani glasovi članovi Odbora dakle bili su usmjereni prema evo, konstruktivnim prijedlozima, a onda u tom smislu očekujem i da će današnja rasprava jednako tako biti konstruktivna i da će donošenje novog Zakona o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti poduprijeti i svi oni saborski zastupnici koji zaista žele da se hrvatski sustav visokog obrazovanja i znanosti promjeni na bolje i da zauzme ono mjesto koje treba zauzeti unutar europskog i svjetskog visokoškolskog i istraživačkog prostora. Hvala vam lijepo. **Jandroković, Gordan (HDZ)** Zahvaljujem. Otvaram raspravu. Prvi na redu je Klub zastupnika Mosta i poštovani kolega Raspudić. Izvolite. Poštovani ministre, poštovane kolegice i kolege. Rasprava o ovom Zakonu i u drugom čitanju se nekako odvija u zapećku. Za prvo čitanje dobili smo začuđujući termin koji je bio u petak poslijepodne nakon što odu i zastupnici i mediji, a evo danas je u normalnom terminu, ajmo reći, ali oči javnosti su uprte u ono što se događa na saborskom Odboru za Ustav i Poslovnik, a opet s obzirom na ono što će se događati u 11 i 30 na Antikorupcijskom vijeću. To je šteta jer ovaj Zakon je zakon koji dugoročno utječe na oblikovanje hrvatskog društva i doista za Hrvatsku i za hrvatsko društvo, koliko god to izgledalo sada nekako suhoparno i neatraktivno ovo o čemu ćemo mi danas diskutirati, ovo je puno važnije od toga što će sve Dragan Kovačević danas propjevati i hoće li Vlada Andreja Plenkovića pasti za 3 ili 7 dana. Ovo je važnije iako to ne izgleda tako na prvi pogled zato je šteta što se rasprava ili barem se pokušava ostaviti dojam da se ovdje, da se to svodi na sukob ministra i nekih ministrovih ljudi s jedne strane, a s druge strane, kako ministar reče maloprije, neće skupine, a eksplicitno se to navodilo da je to bivši rektor Boras, prorektor Ante Čović, itd., kao evo, to je sad sukob između Fuchsa i Boras-Čović. Međutim, riječ je o Hrvatskoj, riječ je o budućnosti. Svi smo mi prolazni i brzo to prolazi, neće biti ni Fuchsa ni Borasa, Čovića ni Raspudića, dolaze neki novi, a zakon ostaje i posljedice zakona na oblikovanje dugoročno hrvatskog društva ostaje. Borasa više nema, nema ni Čovića tu, umirovljenici i još tegle nekakav staž. Fuchsa može ne biti za 2 mjeseca ako se danas ovo zakotrlja. Prolazimo, mi smo tu svi, evo, ja sam kao mlađi čovjek, ali isto tako i moje proleti. Dakle koncentrirajmo se na meritum, ovo su doista ključne stvari za hrvatsko društvo i mi danas ovdje govorimo o važnijoj stvari koliko god se zapaljivija i važnija ova činila na antikorupcijskom vijeću, a silno je važna jer su ovo dugoročne stvari. Ja mogu samo ponoviti ono što sam govorio prilikom prvog čitanja zakona, a to je da su problemi manjkava metodologija koja je služila kao priprema i kao argument zašto su potrebne ovakve izjave, na to ću se detaljnije osvrnuti kasnije prevelike ovlasti koje se daju ministru ovim prijedlogom zakona što teško zadire u autonomiju sveučilišta. Zatim programski ugovori koji po sebi ne moraju biti loše sredstvo, ali u ovakvom kontekstu mogu biti i sredstva pritiska i manipulacija, te obustava financiranja znanstveno-stručnih društava i udruga što može biti pogubno za znanstveno izdavaštvo u Hrvatskoj. Ovo su ukratko točke koje smatram ključnim. Preliminarno bih rekao da ćemo mi tražiti da zakon ide u treće čitanje kako bi se ostvarila kvalitetnija javna rasprava, a nadam se i komunikacija Vlade i ministarstva sa sveučilištima i znanstvenom zajednicom, te da se prije tog trećeg čitanja održi tematska sjednica resornog odbora na koju će se pozvati svi relevantni javni akteri koji su bili uključeni u javnu raspravu kakva god da je bila po pitanju ovog zakona. Idemo najprije na analizu stanja koja je ponuđena od ministarstava znanstvenoj zajednici i široj javnosti i u vidu nekoliko prezentacija i objašnjenje stanja u tekstu nacrta zakona koji su napravljeni loše, metodološki loše i mogu djelovati manipulativno. A to je važno zato što se takvim prikazom stanja želi ostaviti dojam da smo katastrofalni, da smo u velikim problemima, da imamo ljutu ranu, pa onda je potrebna ljuta trava radikalne reforme. radikalne reforme. No, ako pogledamo stvar malo bolje niti su ti problemi sustava tako veliki, niti će ovaj predloženi lijek ovakvih zakonskih izmjena nužno djelovati na rješenje tih problema, ali definitivno hoće na neke druge stvari. Primjerice, u prezentacijama koje su nuđene javnosti Hrvatska je uspoređivana sa 4 države EU. Potpuno je nejasno zašto su izabrane te 4 države, zašto nisu sve, pa da gledamo nekakav prosjek. Brojevi učilišta nekih drugih država nisu prikazani u prezentaciji po istoj metodologiji kao i hrvatski broj. Naime, i sveučilišta u drugim državama imaju svoje sastavnice, fakultete no za druge države ti koji su radili te prezentacije i grafikone nisu zbrajali broj visokih učilišta sa brojem fakulteta, nego su navodili samo broj visokih učilišta a za Hrvatsku se zbraja i broj visokih učilišta i sastavnica, pa onda ispada nekakav ogroman broj gdje je nešto žurno potrebno učiniti. Da pojednostavim. Za Češku je korišten samo broj sveučilišta, za Hrvatsku broj sveučilišta plus broj njihovih fakulteta. Slično se radilo i u prezentaciji broja programa, pa je tako navođeno kako Norveška ima samo 326 studijskih programa, a Hrvatska nevjerojatnih 1734. No, istina je da hrvatski broj uopće nije pretjeran u usporedbi sa Norveškom i da Norveška ima nekoliko tisuća programa, a ne 326 jer nije korištena ista metodologija za Hrvatsku i za Norvešku ili u broju visokih učilišta primjerice za Češku. Time je stvoren taj dojam da je naše stanje katastrofalno i da je tu sada potrebno žurno izvesti kojekakve rezove. Isto je sa brojem citiranih radova. Na stranici 39 preambule nacrta zakona stoji Hrvatska je nešto bolja od prosjeka EU po broju citiranih radova, ali ima i najveći broj necitiranih radova. E sad, nema najveći broj necitiranih radova, jer puno veće zemlje sa više stanovnika i više radova naravno apsolutni broj da imaju veće nego se radi o broju, o udjelu necitiranih radova. A isto tako nije istina da je Hrvatska nešto iznad prosjeka, nego je izuzetno dobra, na vrhu EU. Jedino Luxembourg je bolji od Hrvatske u EU po broju citiranih članaka u odnosu na broj znanstvenika. A čak i u ovom udjelu necitiranih nismo najlošiji. Lošiji su od nas Rumunji i Bugari, a negdje smo slični sličnim zemljama po drugim aspektima kao što je Slovačka i Latvija. Dakle, stanje nije tako crno kao što se željelo prikazati. Što se tiče druge točke programskih ugovora, oni su jedno od mogućih rješenja sustava financiranja znanosti. Može biti dobro, međutim u ovakvom kontekstu gdje su radikalno proširene ovlasti ministra o tome malo više u pojedinačnoj raspravi ću govoriti i gdje imamo plan rezanja financiranja djelatnosti, a i sad smo među najnižim u Europi, pa onda uz predviđeno pregovaranje sa institucijama i penalizacijskim sustavom u slučaju izostanka dogovora ti programski ugovori mogu postati oružje ministarske samovolje i nametanje nekakvog odnosa šef – boss i zaposlenik. Iz ovog prijedloga se uklanja osnova za financiranje šire infrastrukture u vidu neprofitnih znanstveno-stručnih društava i udruga. To najviše pogađa sustav znanstvenog izdavaštva, a to znači i temelja znanstvene komunikacije znanja i to je potpuno suprotno europskim praksama financiranja udruga, odnosno časopisa. Rezultat će bit gašenje ili prisilna privatizacija većine hrvatskih znanstvenih časopisa i time i zatiranje znanja kao javnog dobra. Također imamo opasnost destabilizacije javnih sveučilišta kroz izjednačavanje privatnih i javnih visokih učilišta istovjetnim sudjelovanjem u Rektorskom zboru, te smanjenjem ovlasti sveučilišta u kadrovskim poslovima. Naime, privatna javna sveučilišta imaju međusobno različite, ponekad mogu imati i oprečne ciljeve djelovanja. Privatna sveučilišta često su manjeg opsega i ustrojbenog obujma, povećano fleksibilna i imaju otvoreniju mogućnost zasnivanja, nisu podložna istim procesima i provjerama kao javna sveučilišta. sveučilišta. Tako da de facto imamo situacija da jedan Roman Abramović ili neki drugi tog ranga otprilike, pod cijenu danas vrhunskog nogometnog kluba može otvarati privatna sveučilišta po Hrvatskoj i ostvariti presudan utjecaj u rektorskom zboru, što svakako **Jandroković, Gordan (HDZ)** Idemo dalje. Drugi klub je Klub zastupnika Domovinskog pokreta, poštovani kolega Penava, izvolite. Hvala vam lijepo poštovani predsjedniče HS-a, poštovani ministre sa suradnicima. Ispred Kluba Domovinskog pokreta iznio bih stav na temu kako je kolega Raspudić rekao, ovoga prevažnog Zakona iako trenutno u javnom prostoru dominiraju teme ne manje važne, ali ipak sa jednim kratkoročnijim, puno kratkoročnijim efektom od ove o kojoj sada pričamo i raspravljamo. Dakle u ime Kluba Domovinskog pokreta iznio bih nekoliko stavova i svoje obrazlaganje ću predstaviti u tri koraka. Dakle najprije ću iznijeti niz činjenica koje su u najmanju ruku, govore o neobičnom postupanju u procesu izrade nacrta i prijedloga ovoga Zakona, zatim u drugom koraku ćemo dati ocjenu Domovinskog pokreta vezano za zbivanja oko ovog Zakona i čitavog paketa zakona u kojima se i ovaj prijedlog nalazi i u konačnici, kao treći korak i zadnji korak, iznijeti naš prijedlog, prijedlog Domovinskog pokreta u vezi s daljnjem postupanjem. Vezano za činjenice koje prate proceduru donošenja ovog Zakona, treba konstatirati prvu činjenicu da ovaj prijedlog zakona predstavlja nešto već viđeno, praktično jedan oblik deja vu efekta treba reći da je ovaj paket zakona zapravo poznat kao i Fuchsov paket zakona, dakle odnosi na aktualnog ministra koji je pokušan kroz saborsku proceduru, pokušalo ga se progurati tijekom 2011. g. kada je on već bio odbijen i to čak i na samom odboru gdje su sve praktično političke opcije se negativno o njemu očitovale. Druga činjenica koja, koju treba imati i treba ju uzeti u obzir je potpuna eliminacija drugog razmišljanja ideja o reformi sustava znanosti i visokog obrazovanja jer je u posljednje 3 godine bilo više zakonskih inicijativa na tragu potrebne reforme koje su dolazile s različitih strana, od Ministarstva znanosti, Sveučilišta u Zagrebu do Nacionalnog vijeća za znanost, međutim, slabo su te inicijative raspravljane, a još slabije se zapravo uvažavalo u obzir stajališta koja su dolazila izvan kruga trenutne trenutne politike odnosno sastava ili sustava Ministarstva znanosti i obrazovanja. Treća činjenica koja je po meni, a to je stav Domovinskog pokreta, uvažavajući svu stručnost koju djelatnici, na čelu sa aktualnim ministrom imaju, uvažavajući, naravno i njihovo promišljanje, neprihvatljivo nam je apsolutno da se gura jedan paket zakona dok istodobno s druge strane imamo veliko protivljenje Sveučilišta u Zagrebu na sam način, ali i sadržaj izrade i nacrta i prijedloga ovoga Zakona. Kako bih to potkrijepio, reći ću, iznijeti zapravo činjenicu da je Senat Sveučilišta u Zagrebu na svojoj sjednici 22. ožujka ove godine donio zaključke u prvom čitanju, odnosno u nacrtu prijedloga ovoga istog zakona koje je odbacio u cijelosti. Zašto je taksativno navedeno 18 razloga zbog kojih je zauzet takav stav. U drugom zaključku treba reći da je Senat prihvatio nacrt prijedloga zakona koji je išao od strane Ministarstva, odnosno kojeg je izradilo posebno povjerenstvo Nacionalnog vijeća za znanost, ali samo kao polazišnu podlogu za raspravu u cjelovitoj reformi sustava znanosti i visokog obrazovanja, da bi u konačnici Senat Sveučilišta u Zagrebu na sjednici održanoj 19. srpnja, dakle prije samo nekoliko mjeseci prihvatio opsežnu pravnu analizu pod naslovom prilog raspravi o nacrtu Zakona o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti i o nacrtu Zakona o osiguravanju kvalitete u visokom obrazovanju kao vlastito stajalište u dva nacrta zakona u saborskoj proceduri. To je, sva stajališta praktično su sročena u ovoj knjizi kojeg je izdalo Sveučilište u Zagrebu koje je upućeno na meritorne adrese gdje zapravo i kojeg je autor docent Ivan Obadić, predsjednik Sveučilišnog savjeta Sveučilišta u Zagrebu gdje su iznijeli jednu, u najmanju ruku, zabrinjavajuću tezu, tezu kojoj se vrijedi posvetiti i dobro je raspraviti na javnom mjestu u doista širokom krugu ljudi koji bi trebali prisustvovati i sudjelovati zapravo u toj raspravi gdje iznose stav koji zabrinjava, citiram ga, citat, analiza je pokazala da se u pozadini niza predloženih zakonskih odredbi jasno ocrtava koncept uspostavljanja političkog nadzora nad sveučilištem i akademskom zajednicom. Što je sporno u ovoj situaciji za širu javnost koja načelno nije dublje u toj problematici, ali treba nas sve skupa zabrinuti. Kad govorimo o Sveučilištu u Zagrebu moramo iznijeti nekoliko činjenica, a to je prije svega reći ako ćemo govoriti i parametru tradicije, reći da je riječ o najstarijem hrvatskom sveučilištu s više od 350 godina neprekidnog djelovanja. Ako ćemo govoriti o relevantnosti treba reći da je riječ o najvećem hrvatskom sveučilištu s 34 sastavnice s gotovo 6.000 nastavnika i preko 60.000 studenata. Ukoliko ćemo gorjeti o znanstvenim postignućima također treba reći da sveučilište, zagrebačko sveučilište ima udio od otprilike pola pola cjelokupnog visokog obrazovanja u RH dakle 50% sa više od 60% udjela u znanstvenim postignućima u Hrvatskoj. Na kraju treba reći da po Šangajskoj listi to sveučilište ulazi u 500 najboljih sveučilišta u svijetu. Ne vidim tko je meritoran i tko predstavlja struku u Hrvatskoj ukoliko to nije najjača odnosno najveća znanstvena institucija u Hrvatskoj. Ne govorim o meritumu, ne govorim o tome koji koncepti i koja rješenja su najkvalitetnija, ali govorim da nas u Domovinskom pokretu jako zabrinjava ovakav stav zagrebačkog sveučilišta i da je jako loše da nemamo konsenzus oko ovako bitnog pitanja u RH jer sam i sam na kraju student i ponikao na neki način iz tog sveučilišta jednako kao i ministar Fuchs, jednako kao i dosta naših kolega koji sjede ovdje u saboru. Dakle, preć ću na, posljedicom ovih iznesenih argumenata na nekakve ocjene ovakvog prijedloga zakona ukoliko je istina, a ne vidim da ne bi bila istina da bi se netko potrudio ovo sve sročiti na jedno mjesto i tiskati ovakvo izdanje onda kad uzmemo u obzir da je riječ o zagrebačkom sveučilištu moram konstatirati ispred Domovinskog pokreta da je za nas prvo prije sve ovo antihrvatski čin, poglavito ukoliko se zanemaruje jedna takva institucija koja je nositelj obrazovanja visoko obrazovanih kadrova u RH, antieuropski čin jer se protivi uobičajenim demokratskim praksama i europskim standardima i vrijednostima, ali i antidemokratski ukoliko se forsira i nameće u politički forsiranoj proceduri. Kako bi izbjegli prijepore, a poglavito pogreške koje će imati dalekosežne reperkusije prijedlog Domovinskog pokreta je da se prijedlog Zakona o visokom obrazovanju uputi u treće čitanje i jednako tako da se u međuvremenu otvori dijalog sa Sveučilištem u Zagrebu te da Odbor za obrazovanje, znanost i kulturu organizira tematsku sjednicu gdje će se u jednom širokom krugu relevantnih sudionika …/Upadica: Hvala vam./… raspraviti o ovoj temi. Hvala vama. **Jandroković, Gordan (HDZ)** Idemo na treću raspravu u ime Kluba zastupnika zeleno-lijevog bloka govorit će poštovani kolega Bakić. Izvolite. Poštovani ministre, poštovani državni tajniče, uvažene kolegice i kolege, ovaj zakonski tekst o kojem danas raspravljamo u bitnom predstavlja do neke mjere poboljšanu verziju nacrta zakona koji smo razmatrali u srpnju. Neki su pozitivni pomaci učinjeni, neka poboljšanja i to svakako pozdravljam. Nešto je dakle učinjeno u duhu razumijevanja i želje da zajednički dođemo do boljih rješenja, no to nije dovoljno. Ostalo je još niz važnih pitanja koja nisu riješena ili po mom mišljenu nisu riješena na zadovoljavajući način, a nažalost neka od njih je zapravo teško ili možda i nemoguće riješiti amandmanom. No, idemo redom. Općenito i reći ću još jednom kao i u prvom čitanju ovaj zakon je korak naprijed. Akademske slobode i sveučilišna autonomija kao i pitanje društvenog nadzora nad radom sveučilišta su bolje rješenje. Ukinuta su znanstvena zvanja, pozitivan je pomak uvođenje inicijalne akreditacije studijskih programa, vrlo pozitivan pomak je prelazak na novi sustav financiranja putem programskih ugovora. Evo i što je učinjeno dobro ili bolje u odnosu na prvi, prvi tekst nacrta zakona iz srpnja. Prvo, sveučilištima je ostavljena sloboda u izboru modela izbora rektora kao i sastava senata. Drugo, postupak programskog pregovaranja je preciziran, nedovoljno još uvijek, ali bitno više nego je to bilo tada učinjeno. Treće, preciziran je i postupak napredovanja i reizbora no opet samo do neke mjere. Četvrto, mislim da je jako važno u bitnom je popravljen status asistenata. Članak 44. stavak 1. kaže asistent se zapošljava na temelju ugovora o radu na određeno vrijeme u trajanju od 6 godina na visokom učilištu, ne dulje, ne najdulje od 6 godina nego točno 6, ne manje od toga i to je zaista važan korak. Peto, i to bih posebno istaknuo ojačana je odredba o subvencioniranju troškova školarine redovitih studenata. Citirat ću, student koji studira u redovitom statusu na javnom visokom učilištu ostvaruje pravo na subvencioniranje troškova školarine u cijelosti iz državnog proračuna u skladu s uredbom iz čl. 99. st. 8. ovog zakona, u cijelosti dakle i to je ključna riječ i ključna razlika u odnosu na, na, na prvo čitanje, ostaje naravno vidjeti kako točno će se to interpretirati prilikom programskog ugovaranja. Evo to je ono što je za pozdraviti šta je učinjeno između dva čitanja. Nažalost međutim i previše toga je ostalo nedorečeno ili nedovoljno dobro ili je možda čak i propušteno učiniti, pa onda evo ovdje jedno po jedno. Naveo bih prije svega slijedeće pri čemu odmah je jasno da neću stići sve o svakom detalju elaborirat, nešto o toga će biti ostavljeno za pojedinačnu raspravu. Prvo dakle ponovno programsko pregovaranje, još uvijek je nemali broj nedoumica uz sve dopune i preciziranja koja su učinjena i posebno bih istaknuo ovdje umjesto motivacije i poticaja govori se o kaznama i to progresivnima, više o tome ću nadam se imati prilike reći u pojedinačnoj raspravi. Drugo što mi je osobito važno i za što ću sada imati vremena, nikakvi uvjeti izvrsnosti se ne postavljaju za izbore i napredovanja, možda se i može braniti teza da je to pitanje ostavljeno sveučilištima i institutima kao dio njihove autonomije, te da su ona odnosno oni slobodni to sami učiniti. No nemoguće je braniti tezu da je takvo što nepotrebno kad govorimo o Nacionalnom vijeću za znanost jer umjesto ovog zakona nema tko drugi postaviti odgovarajuće kriterije. Apsolutno je neshvatljivo da članom nacionalnog vijeća može postati osoba, a u praksi će tako i biti jer nedavno iskustvo nas tome uči, dakle da može postati osoba bez ikakvih značajnih akademskih postignuća. I društvu i akademskoj zajednici potrebne su zakonske garancije da članovi, da članovima nacionalnog vijeća mogu postati samo vrhunski znanstvenici, oni s međunarodnom reputacijom i vrhunskim znanstvenim radovima i rezultatima i ne mogu se složiti s tezom da je takvo što nemoguće prepoznati. I ovdje ću ponoviti i ovo, čineći ovako činimo još gore jer izostavljanje bilo kakvih kriterija izvrsnosti zapravo će obeshrabriti i ono najbolje među nama da se kandidiraju ili da pristanu biti kandidirani zato što se ne može izbjeći bojazan kako će o izboru u nacionalno vijeće odlučivati neki drugi kriteriji. Čl. 5. u st. 3. kaže se da se na odlučivanje o pravima i obavezama nastavnika, znanstvenika i suradnika primjenjuje Zakon o općem upravnom postupku. To nije dobro i premda smo dobili uvjeravanja da se zapravo tako i ne misli u cijelosti ipak se teško mogu složiti s time da je ovakva formulacija adekvatna. Uvjeti za reizbor nisu napisani dobro i nužno ih je precizirati ili definirati na drugačiji način, ili ih je potrebno prepustiti u nadležnost Nacionalnom vijeću za znanost ili ih je potrebno mnogo preciznije napisati, o čemu ću isto tako nastojati nešto više reći u pojedinačnom izlaganju. Također je ostalo nejasno kako se stvaraju slobodna radna mjesta i u kojem je odnosu taj proces prema programskom ugovaranju. Nejasno je također iz zakona i to mogu li se na slobodna radna mjesta javiti već i zaposlenici institucije koja raspisuje natječaj i time dakle i time si dakle omogućiti napredovanje prije isteka roka od 5.g.. Zakon nije uspio na prikladan način riješiti niti pitanje zapošljavanja na suradnička mjesta koja bi bila projektna financiranja, a takvih je mnogo i bit će ih sve više. Govorili smo i u prvom čitanju, ja ću ponoviti još jedanput i ovdje bih želio već i u ovom izlaganju u ime kluba to posebno istaknuti. Razočaravajuće je da je zakon propustio ustanoviti etičko povjerenstvo na nacionalnoj razini, nekoliko je razloga za to. Prvo, u vremenu koje se ubrzava pojavljuje se sve češće i sve su prisutnija posve nova etička pitanja i o toj dimenziji akademskog života nužno je voditi pomnu brigu. Drugo, nerijedak je slučaj da etička načela krše upravo rektori ili vodstvo sveučilišta i ako vertikala etičkih povjerenstava završava na razini sveučilišta neće biti moguće kao što i recentno iskustvo jasno pokazuje, takva kršenja institucionalno identificirati i sankcionirati. I konačno, određena etička pitanja kao što su ugrožavanja akademskih sloboda, sumnje na plagijarizam ili akademski mobing vrlo su osjetljiva i složena, te zahtijevaju educirane i motivirane članove etičkih povjerenstava. Postojanje nacionalnog tijela od iznimne je važnosti da se takve prijave mogu procesuirati jer je praksa pokazala da se institucionalna etička povjerenstva ne mogu nositi s tako visoko osjetljivim predmetima. Osmo, izvori financiranja odnosno da budem precizniji namjena sredstava za financiranje nisu sasvim adekvatno klasificirani. Nadalje, uvjeti osnivanja sveučilišta su nerazumno ne zahtjevni, još uvijek u čl.10. piše da je dovoljno obavljati znanstvenu odnosno umjetničku djelatnost u samo dva znanstvena područja odnosno u znanstvenom i umjetničkom te u tri polja, to je puno premalo. I konačno na kraju ću spomenut samo i to da su studijski boravci i kraća znanstvena usavršavanja i dalje izostavljena iz zakona. To naravno nije sve, ali je najvažnije. Šteta što je propuštena prilika ranije, a posebno i sada između dva čitanja zakona da se bar neka od ovih pitanja riješe. Ništa, nešto naime od navedenog možda je moguće riješiti ili barem popraviti amandmanima, pa ćemo to i pokušati učiniti. Zahvaljujem. Hvala. Idemo na 4. raspravu u ime Kluba zastupnika SDP-a poštovana kolegica Glasovac. Gordan (HDZ)** Samo malo kolegice, evo sad sam upozoren da su na galeriji učenici osnovnih i srednjih škola, Hrvatski informatički olimpijci u seniorskoj i juniorskoj kategoriji sudionici i osvajači zlatnih, srebrnih i brončanih medalja

Hvala lijepo g. predsjedniče. I ja se pridružujem i pozdravima i čestitkama i baš mi je drago da evo baš vezano uz ovu temu imamo ovdje predstavnike najboljih od najboljih i oni koji trebaju sutra nositi hrvatsko društvo. I zbog toga bih ja jako voljela da mi u Hrvatskoj postignemo konsenzus, nacionalni koncensus nadstranački ako je moguće i društveni konsenzus oko pitanja obrazovanja i da maknemo sve naše različitosti sa strane i da guramo ovo društvo naprijed, ne samo kao obrazovni sustav koji će generirati nekakav gospodarski razvoj nego obrazovni sustav koji će kreirati dobro društvo, obrazovani sustav koji će bit dostupan svima, koji će biti kvalitetan i koji će zapravo od našeg društva raditi jedno društvo koje brine o sebi, koje vodi računa o tome da svaki pojedinac bude zadovoljan, da bude dobro obrazovan samim time da može naći kvalitetno radno mjesto, pomoći time organizaciji svoga života, ali pomoći time i napretku društva. Međutim, bojim se da još nismo sazreli. Mislim da nažalost i dalje oko nekih ključnih nacionalnih pitanja obrazovanje nije percipirano kao nacionali interes. Ovo je samo jedan moj uvod u ovu temu zato jer ni ovog zakona u nekim svojim segmentima pa ni rasprave o pojedinim dijelova zakona ne bi bilo u ovakvom pa ponekad i ratnom stanju jer nije ovo prvi Zakon o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti koji dijeli na neki način akademsku zajednicu, pa dijeli društvo zato što se nažalost kod nas u društvu svemu poznaje zna cijena, a ničemu vrijednost, pa je tako i obrazovanje postalo roba, znači roba kojom se kupuje, kojom se trguje, a nažalost obrazovanje bi trebalo biti zaista percipirano kao javno dobro i trebali bismo se svi boriti protiv elitizma u obrazovanju i elitizma obrazovanja, protiv komercijalizacije obrazovanja, a najviše protiv privatizacije obrazovanja. Poštovani ministre i državni tajniče, meni je drago da ste vi barem u ovom saborskom dijelu rasprave čuli, slušali, ali i čuli što je jako važno ono što su zastupnici govorili u prvom čitanju i dobar dio prvotno predloženih rješenja je izmijenjen, nadam se u korist tog dobrog društva i onog čemu svi mi trebamo služiti i kao političari, ali i akademska zajednica treba shvatiti da i ona treba tome služiti, da nije sama sebi svrha i da to što se događa te negativne pojave u akademskoj zajednici koje su generirane od pojedinaca ili od određenih umreženih klika zapravo bacaju ružno svjetlo i narušavaju integritet cijele akademske zajednice koja zapravo treba biti uzor, ne samo ovim mladim ljudima nego društvu općenito, o tome sam nešto govorila i u replici. Vi ste tu uvažili neke prijedloge i mi ih podržavamo, ima ovaj zakon puno svojih dobrih strana i puno svojih iskoraka, ali ja bih željela u ime Kluba zastupnika SDP-a apostrofirati samo par s kojima nismo zadovoljni odnosno smatramo da bi to trebalo i da je moglo biti puno bolje regulirano. Znači kad govorimo o ovom uzornom ponašanju akademske zajednice i posebnoj pažnji koja bi trebala biti posvećena akademskoj i znanstvenoj čestitosti kao jednim od temeljnih načela djelovanja nastavnika koje bi sada po vašem zakonu o tome bi trebalo brigu voditi matične ustanove odnosno sami fakulteti odnosno sveučilišta, mi smatramo da to nije dobar put jer je i ovaj Odbor za etiku u znanosti i visokom obrazovanju kojeg ste spominjali u jednom ružnom smislu zapravo ukazao da je nama potrebna ta hijerarhijska struktura ako želimo spriječiti korupciju akademsku ne čestitost u u zajednici. Bilo bi idealno da mi živimo u društvu gdje je samoregulacija i princip odgovornosti nešto na čemu možemo opstati, međutim mi nažalost nismo ni u takvoj državi, ni u takvom vremenu, ni u takvoj realnosti da možemo reći ok, odgovornost i samoregulacija to je put ka sreći. To mogu neke europske zemlje, to ne može Hrvatska. I zbog toga smatramo i pridružujemo se mišljenju onih stručnjaka koji smatraju da je taj hijerarhijski princip i da je taj Odbor za etiku u znanosti i visokom obrazovanju trebalo jačati, trebalo snažiti, trebalo proširivati čak aspekte njegovog djelovanja, a ne ga gušiti. Zašto? Jer je i on upozorio da je u svom radu vrlo često se pokazalo da visoka učilišta nisu sklona primjenjivati etičke kodekse donesene od njih samih, da su vrlo često sklona na jedan svoj način procjenjivati što je povreda, a što nije povreda etičkog kodeksa znači potpuno onako odokativno, a i tamo gdje se dogodi nedvosmislena povreda etičkog kodeksa da su vrlo često izostale sankcije. Znači ne možemo vjerovati onima koji su do sad pokazali većina ili dobar dio njih da to nije moguće. A taj jedan primjer narušava integritet cijele akademske zajednice, ne samo tog fakulteta, ne samo tog čovjeka, cijele akademske zajednice samim time i Hrvatske. Drugo, ono što nama pomalo nedostaje u ovom zakonu je da se slabo, a u nekim dijelovima i gotovo nikako ne slijede glavni europski smjerovi razvoja kao što je otvorena znanost, reforma sustava upravljanja, vrednovanja znanstvene djelatnosti, snažnija orijentacija na inovacije i dvosmjerni transfer znanja, europska studentska iskaznica, umrežavanje alijansi europskih sveučilišta internacionalizacija, rodna ravnopravnost, digitalna i zelena tranzicija. To se nažalost pokazuje i u čl. 95 kod infrastrukture sustava kao da smo prespavali neke stvari koje se u svijetu rade na području otvorene znanosti, pogotovo kad govorimo o ovoj razvojnoj proračunskoj komponenti. Ono što nas također brine je izostanak definiranja kriterija i za izbor članova matičnih odbora i za izbor članova Nacionalnog vijeća za znanost, visoko obrazovanje i tehnologiju i za članove sveučilišnog vijeća i za članove upravnih vijeća, da ne govorim o onom ključnom kriteriju za napredovanje, izbor ili reizbor na znanstveno-nastavna radna mjesta. Znači imamo samo razvrstavanje na nacionalne i dodatne, ali kod ovih nacionalnih, nemamo ni dodatnih nemamo niti smjernice je li to izvrsnost, međunarodna prepoznatljivost, jedino je kod asistenata, eto, naveden kriterij da se biraju iz redova iznimno uspješnih studenata. Kad smo već kod viših asistenata, tu mislim da bismo trebali izbjeći od toga da Zakon o znanosti i visokom obrazovanju potiče ili tolerira prekarni rad jer to nije samo pitanje radnih ugovora, to je pitanje narušavanja autonomije i slobode pojedinca koji u slučaju kada smo, je izložen prekarnom radu zapravo je u poziciji podređenoj, poniznosti, ovisnosti, a to nije ono što mi percipiramo, što bismo trebali percipirati kao autonomiju sveučilišta. Autonomija, razvojna autonomija i autonomija prije svega, misli i autonomija istraživanja, a i autonomija pojedinca. Žao mi je što Sabor više kroz svoj odbor neće imati apsolutno nikakav uvid u sliku ustanova koje svojim odlukama i zakonima osniva, znači više nema obveze sveučilišta da, odnosno sveučilišnog savjeta, koje sam postaju vijeća, da podnosi izvješće o radu ispunjavanju razvojnih strategija saborskom Odboru za obrazovanje, znanost i kulturu. To nije dobro, to nije politička kontrola, to je informiranje osnivača, toga više nema. Sad samo Nacionalno vijeće podnosi ministru, ne Nacionalno vijeće, pardon, sveučilišno vijeće podnosi ministru izvješće o radu, saborski odbor više tu nije u nikakvom, iako ni do sada nama rektor Boras, odnosno sveučilišni ovaj, savjet nije uopće, iako je bila zakonska obveza, Odboru je odbio, odnosno negdje na putu se kao izgubilo, godinu dana nismo uopće vidjeli ni pisma ni razglednice ni slova tog izvješća koje je po zakonu dužan podnijeti redovno, na naše traženje, nego redovno odboru za… E sad, što se tiče programskih ugovora, to je jedan dobar mehanizam, za financiranje znanosti i istraživanja, međutim, i dalje se bojim da u nekim dijelovima stvari nismo dobro postavili da bi mogle dovesti do zlouporabe i ono što zamjeramo danas klikama na sveučilištu da upravljaju sveučilištem na način da se okružuju ovisnicima o koeficijentima, o radnim mjestima, o financijskim sredstvima, pa ih na taj način drže, a drže i zapravo taocima cijela sveučilišta, bojim se da bi se sad taocima Ministarstva i politike u krivim rukama mogle naći ista ta sveučilišta kod ovog postupka pregovaranja. Znači ono što sad pokušavamo sanirati, što je na neki način kočilo razvoj i napredak određenih sveučilišta, bojim se da bi se moglo i ovdje zloupotrijebiti, ne podržavamo naravno, smanjenje udjela studenata u tijelima upravljanja i time ću završiti iznošenje stajališta, odnosno stava kluba, malo je vremena, zakon .../Upadica: Hvala./... je velik, ali ću nastaviti u pojedinačnoj raspravi. Hvala. **Reiner, Željko nezavisnog zastupnika Vladimira Bileka govorit će poštovani zastupnik Darko Klasić, izvolite. **Klasić, Darko (HSLS)** Hvala lijepo poštovani potpredsjedniče HS-a, uvaženi ministre sa suradnicima, poštovane kolegice i kolege. Visokoobrazovni sustav nakon 20 godina napokon dobiva nove zakonske smjernice koje podrazumijevaju transparentnost, znanost i visokog školstva i zbilja je veliki korak naprijed u, nakon ovih beskrajnih rasprava u proteklih 20 godina gdje se ništa nije značajno dogodilo. Najveća novost u novom zakonu jest činjenica da će se sveučilišta, odnosno fakulteti financirati i programskim ugovorima te će se time i poticati zapravo i konkurentnost i pozitivna izvrsnost, što je svakako za pozdraviti jer su transparentniji i pravedniji način financiranja. Iako se u vezi s ovim zakonom u javnom prostoru najviše postavljalo pitanje sveučilišne autonomije, smatram da je ovim zakonom zapravo ostvarena uspješna ravnoteža između akademske samouprave i sveučilišne autonomije te potrebnog državnog nadzora. Država je posrednik između onih koji uplaćuju u javni proračun i institucija koje troše novac iz tog proračuna, zbog čega mora u interesu građana nadzirati kako se troši njihov novac, a dosad, nad sveučilištima de facto nije bilo toga nadzora, često se zaobilazio i kršio zakon, vladao je nered u financiranju i utrka dijela zaposlenika na sveučilištu za novcem, umjesto da se taj isti ulagao u podizanje kvalitete tih samih sveučilišta. Nažalost to se odrazilo i na kvalitetu naših sveučilišta i mislim da ovaj zakon to treba regulirati, što je i napravio. Novim zakonskim okvirom omogućuje se zapravo tzv. meki oblik nadzora nad javnim novcem i radom javnih sveučilišta, nalik nekim rješenja u pojedinim članicama EU i nije tu nešto on drastičan niti radikalan, štaviše, čini mi se čak da su skromne ingerencije toga. Nadzorne ingerencije same države kao osnivača izuzetno su skromne u odnosu na praksu nekih drugih demokratskih država, a HSLS vođen idejom fiksalne discipline podržava jačanje državnog nadzora nad potrošnjom novca iz državnog proračuna. Bilo je nužno definirati mehanizme i okvir unutar sveučilišta kojima će građanima i poreznim obveznicima se omogućiti ostvarivanje njihovih legitimnih interesa u utjecaj na odgovorni rad sveučilišta. To se moglo osigurati isključivo posredstvom i aktivnom ulogom države u nadzoru nad poštivanjem zakonitosti i financijskih poslovanja sveučilišta, dakako u okviru autonomije samog sveučilišta. Posebno bih pohvalio zakonske odredbe koje se odnose na akademske stručne nazive, odnosno ispravljanje dugogodišnje nepravde i diskriminaciju studenata stručnih studija. O toj temi sam i osobno više puta govorio u Saboru te u suradnji sa studenskom inicijativom 300 sustavno i uporno dugo vremena sam radio na tom problemu te mi je izuzetno zadovoljstvo vidjeti da je predlagatelj odnosno Ministarstvo znanosti i obrazovanja imalo sluha i razumijevanje za studentske potrebe. Također mi je drago da je Ministarstvo obrazovanja bilo otvoreno za prijedloge te prihvatilo primjedbe velikog broja studenta nakon provedene javne rasprave i time jasno pokazalo da uvažava studente kao bitne čimbenike obrazovanja. Pozdravljamo i odredbe o upisu studenata na poslijediplomske studije te također smatramo da se ispravlja jedna kriva dugogodišnja praksa prema kojoj su poslijediplomski studiji i daljnje obrazovanje bili praktički nedostupni studentima stručnih studija. Novim odredbama predlagatelj pruža priliku onim studentima koji se žele dalje usavršavati u svojim područjima da to naprave u Hrvatskoj umjesto kao dosad u nekim susjednim zemljama. Smatramo to izuzetno bitnim za hrvatsko gospodarstvo jer takvim pristupom dobivamo vrhunske stručnjake kojima je omogućeno školovanje u našoj zemlji, ali i ostanak u, nakon studija što zasigurno će pridonijeti boljoj ekonomskoj, gospodarskoj ali i demografskoj slici Hrvatske. Jedna od bitnih izmjena odnosi se i na pojednostavljen izbor za slobodno radno mjesto i napredovanje unutar sustava gdje je sada olakšano brže i jednostavnije napredovanje nastavnika te zaposlenika na visokim učilištima. Trenutno znanstveno napredovanje onemogućeno je ako nema koeficijenta za radno mjesto koje traži određenu titulu bez napredovanja u određenom roku zaposlenik gubi pravo na posao, a ne može napredovati jer kolega koji je već trebao u mirovinu ima pravo na produženje Znanstveno napredovanje prema prijedlogu novog zakona tako više neće ovisiti o radnom mjestu, napreduje se automatski već traženje odobrenja od ministarstva i bez kalkuliranja s koeficijentima. Neodgovarajućim ocjenjujemo adresiranje problema akademske korupcije i trgovanja utjecajem te u tom pogledu zakon je trebao možda intenzivnije intervenirati. Sveukupno gledajući novopredloženi zakonski nacrt korak je naprijed u smjeru rješavanja problema s kojim se trenutno suočavaju hrvatska sveučilišta. Njima se uvode poboljšanja za znanstvenike kao i za akademsku zajednicu u cjelini te uvodi transparentnost u području znanosti i visokog školstva zbog čega će i HSLS isti podržati. Hvala lijepo. U ime Kluba zastupnika HDZ-a govorit će poštovana zastupnica Vesna Bedeković. Izvolite. Hvala vam lijepa poštovani potpredsjedniče Hrvatskog sabora. Uvaženi ministre, državni tajniče, poštovane kolegice, kolege, prije svega evo na samom početku

djelatnosti zbog toga što smatramo da ovaj zakon donosi pozitivne promjene i zaista predstavlja jedan dobar iskorak prema unaprjeđenju hrvatskog sustava visokog obrazovanja i znanosti, osuvremenjuje sustav, usklađuje ga s načelima i zadatostima europskog prostora visokog obrazovanja i europskog istraživačkog prostora. Ono što je dosada već bilo puno puta rečeno ja ću samo kratko ponoviti dakle što to neke od najznačajnijih promjene, promjena koje donosi prijedlog novog zakona u odnosu na postojeće stanje, dakle neke od novine. Prije svega poboljšanje strukture, same strukture financiranja visokog obrazovanja i znanstvene djelatnosti kroz financiranje putem cjelovitih programskih ugovora kao instrumenata financiranja javnih visokih učilišta i znanstvenih instituta. Jednako tako pitanje nadzora nad zakonitošću rada tijela sveučilišta osobito u odnosu na zakonom utemeljeno trošenje proračunskih sredstava i odgovorno upravljanje drugim resursima. Jednako tako ono što je novina to je postignut odgovarajući balans između akademske samouprave, sveučilišne autonomije i potrebe za državnim nadzorom uz uspostavljanje sveučilišnog vijeća kao tijela koje ima određene nadzorne ovlasti putem kojih se štiti zapravo, štiti javni interes na jednoj strani, na drugoj strani nadzire zakonitost rada i akata te svrsishodnost trošenja financijskih sredstava. Jednako tako bitne novine odnose se na pojednostavljenje postupka izbora u nastavna, znanstveno-nastavna, umjetničko-nastavna i znanstvena zvanja i radna mjesta i to je ono što smatram da je posebno bitno naglasiti u korist zaposlenika i članova akademske i znanstvene zajednice. Po prvi puta novim zakonom ističe se umjetnička djelatnost u funkciji visokog obrazovanja kao zasebna kategorija čime se daje dužan prostor ovom segmentu našeg sustava visokog obrazovanja. Jednako tako zakonom se regulira osnivanje novih visokih učilišta i ono što smatram izuzetno bitnim, a povezano je sa zakonom, prijedlogom zakona koji ćemo u prvom čitanju imati kao slijedeću točku dnevnog reda, a to je Zakon o osiguravanju kvalitete u visokom obrazovanju i znanosti, to je uvođenje inicijalne akreditacije za sve studijske programe i to smatram bitnim elementom prije svega očuvanja, a onda i podizanja kvalitete svih studijskih programa. dakle razlika između prvog i drugog čitanja, a evo više puta je bilo naglašeno ja ću samo još jednom ponoviti da je između prvog i drugog čitanja ministarstvo uzelo u obzir čitav niz konstruktivnih prijedloga i primjedbi i saborskih zastupnika, a osobito članica i članova Odbora za obrazovanje, znanost i kulturu, tako da je ću nabrojiti samo neke od, od evo prijedloga koje su ugrađene u konačni prijedlog zakona, a to su oni prijedlozi prije svega koji se tiču na uređivanje ustroja sveučilišta i sastava senata sveučilišta, onog dijela zakona u kom se reguliraju odredbe vezene za izbor rektora, za izbor dekana, za jasnije propisivanje sastava sveučilišnog vijeća i to upravo s ciljem osnaživanja i neovisnosti akademske i znanstvene zajednice. Zatim potrebno je naglasiti da je dodatno u konačnom prijedlogu zakona ojačana uloga znanstvenog vijeća i javnog znanstvenog instituta i ono što isto tako smatram bitnim propisana su nastavna radna mjesta za poučavanje stranog jezika u smislu predavača, višeg predavača i predavača savjetnika čime je doista ispravljen neravnopravan položaj nastavnika stranih jezika na sveučilištima dosadašnji je li i na ovaj način im zakonom omogućeno napredovanje u zvanjima. Ono što je važno još naglasiti ovim prijedlogom konačnim ispravljen je nepovoljan položaj studenata stručnih studija. To je važno naglasiti. Dakle, studenti stručnih studija slijedom odredbama konačnog prijedloga ovog zakona završetkom prijediplomskog studija stječu stručni naziv prvostupnika uz naznaku struke, a završetkom diplomskog studija, stručnog studija diplomskoj je li, stručni naziv magistra uz naznaku struku odnosno magistra inženjera uz naznaku struke. Zatim izmjene u odnosu na prvo čitanje vezane su i za kandidate i članove, izbor kandidata i članova nacionalnog vijeća koje evo imenuje kao i dosada dakle Hrvatski sabor na prijedlog upravo Odbora za obrazovanje, znanost i kulturu. U prvoj verziji je bio da to radi vlada, evo u konačnom prijedlogu je ta ingerencija vraćena dakle saborskom Odboru za obrazovanje, znanost i kulturu. kulturu. I naravno slijedom svega s obzirom na evo vremenski okvir dalo bise još toga nabrojiti, ali evo i s obzirom na sve ovo što sam dosad nabrojila zaključno dakle Klub zastupnika HDZ-a smatra da je donošenje novog Zakona o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti jedan, jedan korak u dobrom smjeru, jedna dobra prilika koju treba iskoristiti kako bismo hrvatski sustav visokog obrazovanja i znanosti osuvremenili, promijenili na bolje, kvalitativno promijenili i ono što je jako bitno naglasiti internacionalizirali i naravno da ćemo poduprijeti konačni prijedlog zakona kao što nam je evo danas pred nama u raspravi. I naravno ja očekujem da će i donošenje ovog zakona poduprijeti svi oni kolegice i kolege saborski zastupnici koji žele zaista da se sustav visokog obrazovanja i znanosti zaista promijeni na bolje i zaista zauzme ono mjesto unutar europskog i svjetskog visokoškolskog i istraživačkog prostora koje mu pripada. I imam potrebu evo na kraju mog izlaganja samo pripomenuti, a bilo je riječi o tome što je zapravo nama kad raspravljamo o ovom zakonu što nam znači prime time, pa ja vas sad ljubazno molim da se okrenete i osvrnete oko sebe i vidite koliko nas ima u sabornici. Prime time četvrtak, dopodne, 9 i 30 sati, četvrtak dopodne nema boljeg termina. Dakle, svi oni zastupnici i zastupnice koji žele raspravljati o ovoj problematici i doista su zainteresirani doći će i u četvrtak dopodne i u petak popodne i u srijedu ujutro bez obzira na to koliko se odbora i koji se odbori odvijali u terminu održavanja ove rasprave na plenarnoj sjednici. Za vrijeme plenarne sjednice odvijaju se sjednice različitih odbora, a ne samo one sjednice koje su zakazane za danas. Svi oni zastupnici koji imaju interesa i zaista iskreno i otvoreno žele razgovarati o ovoj problematici dakle za njih je svako doba u kojemu se dakle rasprava o ovoj problematici stavi na dnevni red trebalo bi biti prime time i trebalo bi biti pravo vrijeme. Bilo bi dobro kad bismo svi razmislili o ovome. Cilj i intencija svih nas bi trebao biti zajednički, trebao bi biti svima isti, isti, a to je poboljšanje i kvalitativni iskorak našeg sustava visokog obrazovanja i znanosti. Zahvaljujem. Hvala. Poštovana zastupnica Glasovac digla je povredu Poslovnika. U čem je povrijeđen Poslovnik? **Glasovac, Sabina (SDP)** U Članku 238., jer je zastupnica uvrijedila zastupnike koji nisu sada prisutni u sabornici aludirajući da ih ova tema ne zanima što naprosto nije točno. U ovom trenutku je većina zastupnika na Odboru za Ustav, Poslovnik i politički sustav na kojem se pokušava spriječiti održavanje antikorupcijskog vijeća. I ja sam na početku sjednice zamolila u stanci da se uskladimo i da ova rasprava završi nakon sjednice odbora. Po meni bi sjednice odbora trebale biti ponedjeljkom i utorkom, ali vi ste prva koja saziva sjednicu odbora u 8 i 30 sa tri važna zakona znajući da …/Upadica: Hvala vam lijepa./… u 9 i 30… **Reiner, Željko (HDZ)** povreda Poslovnika, molim vas, molim vas pa vi ste potpredsjednica sabora pa ne možete vikati sa mjesta, ajde molim vas, ovaj dobijate naravno opomenu jer je to bila replika. Prema tome, idemo dalje imamo povredu Poslovnika digla je i poštovana zastupnica Bedeković. U čem je povrijeđen Poslovnik? **Bedeković, Vesna (HDZ)** Pa samo kratko poštovani potpredsjedniče i ja smatram da je povrijeđen Članak 238. i ne mogu si dozvoliti dakle vrijeđanje na ovoj razini. Svi mi saborske zastupnice i zastupnici možemo sukladno svojim obvezama i sukladno svom raspoloživom vremenu i interesima dolaziti na saborske rasprave po različitim temama. Ja ne smatram da sam nekog povrijedila niti dozvoljavam da netko vrijeđa mene. Hvala vam lijepo. Dobro i to je bila replika, pa dobijate i vi opomenu. Poštovani zastupnik Pavić ima povredu Poslovnika. **Pavić, Marko (HDZ)** Hvala lijepa. Kolegica Glasovac povrijedila je članak 238. Mislim da je jako dobro kolegica Bedeković utvrdila imali smo termin koji nije bio prime time pa nas je ja mislim bilo više, a kada planirate svoje obveze pa možete se sa odbora izuzeti pet minuta i doći i održati pojedinačnu raspravu. Vidim da ih ima tri, četiri. Prema tome, apsolutno ne stoji to što kolege nisu ovdje sa nama danas barem na raspravi ili barem da upute repliku ministru. **Reiner, Željko (HDZ)** Hvala. I to je bila replika. Ja vas lijepo molim svih 10 prisutnih u dvorani da ne idemo sa Uvaženi gospodine predsjedavajući da, članak 238. stavak 5. uvažena gospođa potpredsjednica je uvrijedila zastupnicu Bedeković i kršila je Poslovnik, odnosno napravila povredu Poslovnika. Mislim da to nije primjereno ponašanje, jer ono što je kazao uvaženi kolega Pavić svaki zastupnik može sa bilo kojeg odbora doći ovdje na plenarnu sjednicu, obaviti raspravu i vratiti se na svoju sjednicu. Dakle, ovo je bila povreda Poslovnika. **Reiner, Željko (HDZ)** Dobro. Ja procjenjujem da nije pa i vi dobivate opomenu. Poštovana zastupnica Glasovac inzistirate na povredi Poslovnika? Hajde dobro, izvolite. Da, inzistiram. Članak 238. mene se proziva da sam nekog uvrijedila. Ako je uvreda postala istina, onda ne znam gdje smo došli u ovom društvu. Ja sam samo rekla da je gospođa predsjednica Odbora za obrazovanje Bedeković zadnja koja bi trebala prozivati nekoga što ne može biti u isto vrijeme na dva mjesta, jer ona svoj odbor između ostalog i oko ovog zakona i tri važna zakona saziva u 8,30 znajući da u 9,30 … **Reiner, Željko (HDZ)** Hvala. Hvala lijepa. To je opet replika. Ja vam dajem drugu opomenu. Ja vas lijepo molim hajdemo prestati sa tim povredama Poslovnika koje nisu povrede Poslovnika. Mi govorimo o jednom važnom zakonu, vrlo važnom zakonu. Dobro, dobivate treću opomenu. E nećete vikati sa mjesta najmanje vi koji ste potpredsjednica Sabora. Pa kako vam to pada na pamet? …/Upadica Glasovac, ne čuje se./… Ma ne možete vikat sa mjesta! Pa vi kršite stalno Poslovnik! Ne, vikanje sa mjesta nije kršenje Poslovnika? I znate vrlo dobro da u Poslovniku piše da ako predsjedavajući vam da riječ možete govoriti, a vi govorite kad vam je volja. Pa nije to vaš dnevni boravak ovo tu. Prema tome, imate treću opomenu, znate šta to znači. Jel'? Ja vas lijepo molim sve prestanimo sa time. Govorimo o jednom ozbiljnom zakonu, zakonu koji se tiče mnogih. Prema tome, ja ne vidim potrebe za ovakvim banaliziranjem ove teme, a to je banaliziranje ove teme ako se javljamo zato da bismo nešto rekli što je zapravo stvar replike. Možemo svi govoriti. Ima masu prilika da kasnije u replikama kažemo sve što god želimo, dobro, loše o ovom zakonu, kako god. Međutim, ovo nema smisla puno. Zastupnica Vlašić Iljkić isto želi povredu Poslovnika, izvolite. **Vlašić Iljkić, Martina (SDP)** Zahvaljujem poštovani predsjedavajući. Povreda Poslovnika članak 238. Kolegica Bedeković je započela ovu priču i dijeliti lekcije tko je sada trenutno u sabornici, tko nije u sabornici, a i sama zna očito nije uspjela niti animirati, niti zainteresirati svoj klub, pa tako u jednom trenu je tu bilo svega dva zastupnika iz redova vladajućih, dok je nas na ovoj strani ipak bilo malo više. Tako da ona može animirati, bavit se svojim klubom i svojim zastupnicima da uopće dođu na sjednicu raspravljati o važnoj temi. pa i vi dobijate opomenu. Poštovana zastupnica Marić je digla povredu Poslovnika. **Marić, Andreja (SDP)** Hvala lijepa poštovani predsjedavajući. Dugo sam se brenzala da ne reagiram, ali stvarno moram. Članak 238. Ja sam jedna od zastupnica koja sam zaista tu jedna od najredovitijih i osjećam se uvrijeđena kad nas se tu prebrojava i savjetuje da eto s odbora skočimo pa na pet minuta itd. Mislim to je malo ipak pretjerivanje. Ovako važni zakoni ne zaslužuju pet minuta skočiti sa jednog odbora pa na drugi. I odbori imaju svoju važnost, prema tome, malo nas uvažavajte sve koji tu pošteno radimo i dajemo svoj trud i drugačije onda organizirajte rasprave. Jer kolegica Glasovac je molila da se odgodi rasprava. **Reiner, Željko (HDZ)** Dobro. I to je replika, pa i vi dobijate opomenu. Zastupnica Bedeković je digla ili odustajete? Ja se nadam da odustajete. Ne? (HDZ)** Poštovani potpredsjedniče da ne bih nastavila banalizirati dalje ovu prevažnu temu ja ću odustati od povrede Poslovnika, odustat ću od članka 238. a kolegicama ću izvan sabornice objasniti pravila kulturnog ponašanja. **Reiner, Željko (HDZ)** Hvala vam lijepa. Poštovani zastupnik Pavić hoćete i vi odustati od povrede Poslovnika? **Pavić, Marko (HDZ)** Neću. Članak 238. moram obraniti kolegicu Bedeković. Vrijeme za raspravu na odboru imali smo od 8,30 do podneva. Tjedan dana ranije je najavljeno, prema tome imali smo dovoljno vremena za raspravu, a koliko ste tu danas vidimo. A još ćete nas optužiti da smo ovaj termin dogovarali sa kolegom Grmojom, pa da radi toga. Kolega Grmoja, evo ja ću ga braniti on nije kriv što je danas sabornica prazna i žao mi je da ne raspravljamo o sadržaju već da raspravljate gdje su vam kolege i zašto ih nema u sabornici. **Reiner, Željko (HDZ)** Dobro. I vi dobivate naravno opomenu radi toga. Kolegice Glasovac vi imate tri opomene nemojte da vam moram dati četvrtu. Molim vas! Ja vas lijepo molim. **Glasovac, Sabina (SDP)** Članak 238. ja ću kao potpredsjednica Sabora inzistirati zbog gospođe Bedeković da se u buduće poštuju na neki način članci koji definiraju radna tijela Sabora kako bi se svim zastupnicima omogućio rad i na radnim tijelima Sabora i u sabornici što je njihovo pravo i obveza, pa da saziva i ona i svi drugi sjednice u danima kada nema saborskog zasjedanja plenarnog a za koje smo plaćeni da budemo ovdje a to je ponedjeljkom i utorkom i evo to će bit moja inicijativa…/Upadica: prema odborima i prema saboru. **Reiner, Željko (HDZ)** Hvala vam lijepo. Suštinski se ja potpuno s vama slažem, međutim i vi ste svjesni da to nema nikakve veze sa temom ove rasprave i da vam ja nažalost moram dati 4. dati 4. opomenu temeljem čl. 240. st. 1. i nažalost evo ne možete danas više govoriti. Ja sad molim da se sa tim, ponovo ću reć, banaliziranjem ove važne teme prestane i da idemo na meritum stvari, na raspravu o ovom zakonu, nevezano od toga kom se sviđao, kom se ne sviđao, šta se sviđa nekom u tom zakonu, dal se ništa ne sviđa, dal su oduševljeni svi sa zakonom, ali ajmo se bavit zakonom, molim vas, a ne svim drugim temama osim zakona. Sad će u ime Kluba zastupnika Centra i GLAS-a govorit poštovana zastupnica Marijana Puljak, izvolite. poštovani kolege, nisam se htjela javljati sa povredama poslovnika i svoju raspravu sam upravo i htjela počet s time da su danas u saboru dvije vrlo važne teme paralelno, dakle borba protiv korupcije i znanost, dakle i jedna i druga tema važne za napredak ove zemlje i sad da ne bi ulazili u tu raspravu koja je tema važnija evo čini se zaista ovdje i po prisutnosti zastupnika iako kažem paralelno su neke teme, ali događa se i na prvom čitanju kad je bilo bilo nas je čini mi se 7, sad sam nas ovdje izbrojala sa predsjednikom, predsjedavajućim 9, tako da se čini da znanost nekako uvijek izgubi bitku u privlačenju pažnje, pažnje javnosti, kao što se ne znam znanstvene emisije isto tako na javnoj televiziji stavljaju se u one nekakve noćne termine kada su valjda budni jedino studenti koji uče i pripremaju ispite je li tu noć, a sva ostala javnost je u dubokom snu da ne kažem da zaista trebamo nekako svi skupa poraditi na tom poslovniku, često se događa je li da su paralelno i sa plenarnom sjednicom odbori koji su isto tako važni i važan rad u odborima jednostavno nema se vremena paralelno pokriti sve te stvari i zaista evo podržavam inicijativu da se rad odbora zapravo vrati na ponedjeljak i utorak kad nije plenarna sjednica. Ovdje ću na početku sada o zakonu ponoviti je li dio jednog uvoda koji sam dala i na prvom čitanju ovog zakona, a vjerujem da će se većina složiti s ovim, dakle da je svima nama, krajnji cilj je razvijeno hrvatsko društvo, sastavni dio svakog naprednog razvijenog društva jest razvijeni sustav visokog obrazovanja, te znanosti i tehnologije kao jedan od glavnih pokretača ekonomskog razvoja, društvenog napretka, očuvanja kulturnog identiteta, stvaranja radnih mjesta, poboljšanja kvalitete života, ali i zadovoljenja osobnih potreba, želja i potencijala za kreativni i inovativni rad. Pod razvijenim sustavom visokog obrazovanja i znanosti podrazumijevamo sustav kakav u osnovi postoji u naprednim zemljama Europe i razvijenog svijeta koji omogućava razvoj novih tehnologija, procesa i usluga, kao i zaštitu okoliša, suočavanje s društvenim izazovima, te mogućnost sustavnog pristupa dugoročnom razvoju zemlje. To podrazumijeva i snažnije povezivanje i interakciju ovog sustava s društvom i gospodarstvom, a s ciljem razvoja i jačanja i samog sustava i društva, poduzeća i industrije. Pri tome su ljudi odnosno znanstvenici i nastavnici najvažnija i najveća vrijednost sustava znanosti i visokog školstva u Hrvatskoj. Visoko obrazovanje danas, svi znamo i govorili smo o tome i ovdje svi moji prethodnici, dakle u Hrvatskoj dakle vapi za reformom kao i sve druge sfere cijelog društva, međutim kad govorimo je li o sferi obrazovanja, visokog obrazovanja i znanosti govorimo dakle o temeljima društva koji su uvjeti za njegov razvoj. Pri tome dakle ovaj zakon dugo očekivan, dugo se radilo na njemu, ali evo kao što je i nekoliko mojih prethodnika reklo je li što smo nakon tog dugog rada i rasprava dobili jednostavan jedan komentar često se je li čuje da je ovo zaista korak naprijed, međutim ne dovoljno, još uvijek ne dovoljno, ne dovoljno hrabar, dakle ne ona revolucija je li kakva bi rekla koja je možda trebala našem visokom obrazovanju. Podržavamo izmjene zakona koje idu svakako u smjeru zaštite javnog interesa, transparentnosti, kontroli trošenja javnog novca i svakako podržavamo promjene koje idu u smjeru i poboljšanja statusa i studenata i asistenata i svih drugih novina koje ovaj zakon donosi. A da evo ne ponavljam neke primjedbe nedorečenosti koje su već kazane koncentrirat ću se na dvije teme koje su nam vrlo važne, a nedopustivo su zanemarene u ovom zakonu, već sam ih kažem i ranije spominjala i kod prvog čitanja i u replikama, to su izvrsnost i etika u znanosti. Kad sam rekla je li da visoko obrazovanje vapi za reformom koja će uspostaviti sustav visokog obrazovanja govorimo dakle, i znanosti, dakle govorimo na istim načelima na kojima djeluje u razvijenim zemljama, reforma koja će osigurati da kriteriji napredovanja, kriteriji izbora i u zvanja i na sve funkcije u sustavu visokog obrazovanja, dakle rektora, dekana, pogotovo članova nacionalnog vijeća, dakle sve druge funkcije da jedini kriterij bude isključivo izvrsnost i kvaliteta kandidata. I sad moram zaista kazat da je ono žalosno da u 21. stoljeću kad govorimo o visokom obrazovanju moramo uopće naglašavat je li da nam je potrebna izvrsnost, da nam je potrebna kvaliteta i jasni kriteriji i jednaki za sve. Žalosti me evo i obrazloženje ministra, zaista svaki put kad ističemo potrebu uvođenja izvrsnosti, pogotovo evo kod biranja kandidata u Nacionalno vijeće za znanost npr. odgovor je dakle ne možemo znati tko je izvrstan, a tko ne. To je zaista evo rekla bi ono na engleski an their statement, vrlo dobro se zna u znanosti dakle tko je izvrstan, tko ne, vrlo dobro se znaju ti kriteriji to dakle nije nekakav ne razumije./… što bi neki rekli, zna se tko je međunarodno priznat vrhunski znanstvenik, što je danas izvrsnost, a međutim danas se čini se u hrvatskoj u našem društvu nastoji izvrnuti taj pojam. Ne znam objava u nekom nepoznatim časopisima se priznaje kao nekakav vrijedan doprinos i to je nešto što je trebalo na neki način oštro zaustaviti. izvrsnost se u ovom zakonu spominje doslovno 9 puta od toga 3 puta samo u tekstu zakona, a ostalih 6 puta u objašnjenju je li obrazloženju zakona. Dakle, izvrsnosti u zakonu jednostavno nema. Riječ vrhunski znanstvenih uopće ne postoji u zakonu, nema je evo search-ajte vrhunski znanstveni nigdje nema te riječi, vrhunski pri tome riječ vrhunski postoji samo jednom. U trenutno važećoj verziji zakona u Članku 9. stavak 2. o sastavu nacionalnog vijeća kaže se da se članovi nacionalnog vijeća biraju iz redova vrhunskih znanstvenika osobito onih koji imaju svjetski priznate znanstvene radova iz više znanstvenih polja. Dakle, evo ova jedna definicija se u ovom prijedlogu i u prvoj verziji, a i u konačnom prijedlogu ovog zakona se jednostavno briše. U nacionalnom vijeću se sada u novom zakonu govori u Člancima 86. do 89. dakle izvrsnosti vrhunskih znanstvenika niti spomena. Dakle, ministar evo i u objašnjenjima dosada odgovorima na pitanje je li zašto se to događa kaže, računa dakle da će predlagatelji kandidata za nacionalno vijeće sami voditi računa o tome koga je li predlažu, da su zaista zaslužili je li tu, to mjesto, tu čast, međutim evo vidimo u praksi kako to izgleda. Drugi nedostatak je dakle ukidanje nezavisnog nacionalnog etičkog tijela. Objašnjenje koje je ponuđeno kaže da etičko povjerenstvo na nacionalnoj razini je li nema svrhu, smatra se nesvrsishodnim obzirom na to da se takvo nacionalno tijelo kao što je to odbor za etiku, znanost u visokom obrazovanju pokazalo kao neučinkovito u odnosu na svrhu zbog koje je osnovano. Navodno je li navodi se dakle da odbor za etiku nije moga utjecati osim savjetima i sad umjesto da to i takvo tijelo onda osnažimo na neki način i ovim promjenama zakona najjednostavnije je bilo potpuno ga se obrisati doslovno sa scene. Dakle, etičke rasprave su zadržane na sveučilišnoj razini, na razinama sastavnica ili znanstvenih instituta, a evo i po dosadašnjim i aferama znamo kako to izgleda je li bez obzira na svu dobru volju ministra koji je evo i danas rekao da treba raditi na podizanju svijesti svih dionika sustava o važnosti etike u znanosti, međutim evo nikako da nekako taj vernes da je etika u znanosti važna nikako da se zapravo taj pojam ojača. Čak evo i u Članku 86. kad se govori o funkciji je li i obavezama nacionalnog vijeća kaže se da nacionalno vijeće donosi minimalne etička, minimalna etička načela, dakle minimalna etička načela jednostavno ne postoje ili je nešto etično ili ne, dakle ne možete nešto malo sitno plagirati, ne možete mrvicu biti ne etični. Evo, zahvaljujem. **Reiner, Željko (HDZ)** U ime Kluba zastupnika IDS-a sad će govorit poštovani zastupnik Marin Lerotić. Izvolite. Poštovani potpredsjedniče, kolegice i kolege, poštovani ministre, obrazovni sustav u svim državama pa tako i u Hrvatskoj trebao bi postići po meni koliki toliki politički konsenzus koji će jasno zacrtati dugoročni smjer obrazovanja u Hrvatskoj, no nerijetko to nije tako. Naime, ovaj zakon nažalost o kojem danas, ne nažalost da raspravljamo, bitno je o njemu raspravljati ali nažalost ovaj zakon naišao je na određene prijepore, a da se nije ni pojavio u javnom savjetovanju. To je jasan znak da ipak nešto u njemu nije dobro bez obzira što se i danas složili da je jedan mali korak naprijed, ali ne dovoljno hrabar i kvalitetan da bi mogli biti u potpunosti zadovoljni. Jedan od glavnih razloga prijepor je nadzor i nad radom sveučilišta, rektora i odluka koje se donose. I smatram da je nacionalno sveučilišno vijeće korak nazad u autonomiji, smatramo kako bi trebali ostat sveučilišni savjet kao što je to i dosada jer naime prema predloženom zakonu sveučilišno vijeće je nadzorno tijelo koje broji 7 članova, 3 imenuju senatori sveučilišta, a 3 osnivač odnosno Hrvatski sabor. Predsjednika koji je 7 član zajednički imenuju ovih nabrojanih šestoro. A ako se ne dogovore u određenom zakonskom roku predsjednika imenuje vlada. Članovi iz reda osnivača ne mogu biti državni dužnosnici i članovi nacionalnog vijeća za znanost, službenici Ministarstva obrazovanja niti vanjski suradnici tog sveučilišta smatramo kako je to put prema gubitku autonomnosti i još jedan primjer centralizacije moći. A da se obrazovni sustav nerijetko koristi u dnevno političke svrhe mogli smo vidjeti i kada se osnivalo cijelo jedno novo sveučilište, a riječ je o Sveučilištu obrane i sigurnosti. Tada se vidjela jasna politička volja čak i ako to nije u skladu sa procedurama koje proizlaze iz drugih zakona, konkretno Zakona o osiguranju kvalitete u znanosti i visokom obrazovanju. To je važno da znaju svi građani Hrvatske, a naročito ću spomenuti Pulu i Istru kojima se već druže vrijeme s državne razine poručuje da nije moguće osnovati Medicinski fakultet u Puli iako su ispunjeni svi zakonski uvjeti za njegovo osnivanje i proveden je postupak akreditacije od strane Agencije za znanost i visokog obrazovanja kao tijela nadležnog za ocjenu kvalitete studijskih programa. Također, ono što smatramo da bi bilo bolje, a u čl. 10 st. 4 stoji da između ostalih, fakultet bez pravne osobnosti stoji da može izvoditi studije samo iz jednog polja. Smatramo kako ta izmjena nije dobra jer naime, ovakav pristup umjesto integriranosti sveučilišta i optimizaciji vodi prema dezintegriranosti i atomizaciji. To znači povećanje broja fakulteta, što povlači povećanje broj dekana, prodekana, itd. a implicite zanemaruje interdisciplinarnost koja se propagira, potpuno kontradiktorno. Također, u čl. 51 po novom prijedlogu glasi da na javnom učilištu nastavniku prestaje ugovor o radu radi odlaska u mirovinu istekom akademske godine u kojoj je nastavnik stekao uvjete za prestanak ugovora o radu u skladu sa zakonom koji utvrđuje radne odnose. Na javnom znanstvenom institutu znanstveniku prestaje ugovor o radu radi odlaska u mirovinu istekom kalendarske godine u kojoj je znanstvenik stekao uvjete za prestanak ugovora o radu. Iznimno, s redovitim profesorom u trajnom izboru, znanstvenim savjetnikom u trajnom izboru i profesorom stručnog studija u trajnom izboru u trajnom izboru st. 1 ovog članka, javno visoko učilište može sklopiti ugovor o radu najdulje do isteka akademske godine, odnosno kalendarske godine u kojoj je navršio 70 godina života. To znači da poslije 65. godine se ne može više raditi, čak ni na vlastita sredstva, što smatramo upitnim. Smatramo kako bi ipak bilo dobro da se ostavi mogućnost da se produži ugovor i da se u pojedinim situacijama omogući da se nastavi raditi do 67. g. nažalost imamo smanjenje broja studenata, nikako ne smijemo zanemariti da profesori nemaju samo nastavu, već i znanost, pa i institucijski odnos. Na taj način je i podijeljen rad po kolektivnom ugovoru, a na ovaj način mislim da bi moglo doći i do kadrovskih problema, a prvi prijedlog zakona omogućavao je da se u čl. 51 da se može produžiti do 67. g. Završit ću s time da je obrazovanje jedan od temelja stvaranja naprednog društva, a 2 godine koje su iza nas pokazale su nam i omogućile ubrzane inovacije u obrazovanju. Cilj bi trebao biti da se jačaju uloge svih sudionika u obrazovnim procesima kako bi sustav obrazovanja u budućnosti postao još otporniji. Često puta naglašavao sam i s ove govornice da nam je potrebna ozbiljna reforma obrazovanja, a ona mora obuhvaćati čim širi spektar ljudi i biti uključiva jer kvalitetni i obrazovani ljudi daju ritam društvenim aktivnostima. Obrazovanje omogućuje nova bogaćenja i iskustva, individualni, ali i kolektivni rast i razvoj. Obrazovanje povećava mogućnost uspjeha, ravnopravnost i umanjuje socijalne razlike pa tako i siromaštvo. Ono ne smije stvarati prijepore, a nažalost to ovdje nije slučaj i slažem se da bi možda bilo dobro radi cijelog društva ukupno, ali naročito znanosti i ovog Zakona, da idemo u treće čitanje i da još malo dopunimo ovaj zakon da bi bio još kvalitetniji. Hvala. **Reiner, Željko (HDZ)** Prelazimo na pojedinačnu raspravu i prvi će govoriti poštovani zastupnik Mišel Jakšić, izvolite.

Hvala vam poštovani potpredsjedniče, poštovani ministre sa suradnikom, poštovani kolegice i kolege zastupnici, prije svega dobar dan i lijep pozdrav svima. Dakle, zakon koji je danas pred nama je sigurno nešto što bez obzira na današnje okruženje u Saboru i bez obzira na sve ono drugo što se događa je nešto što bi nas sve trebalo jako zaokupiti i jako zanimati i o čemu bi se trebalo čim više razgovarati kad pričamo o našim visokoškolskim ustanovama, uvijek moramo uzeti u obzir to što vidimo i po posljednjem popisu stanovništva, da nas se događa kroz demografiju, ali i uzeti u obzir to kako Hrvatska stoji na ljestvicama konkurentnosti i po znanstvenim postignućima i tehnološkom napretku i digitalizaciji, ali i kako stojimo na nekim ekonomskim tablicama sa konkurentnošću svoga gospodarstva, gdje svi koji sjedimo ovdje i to sad nije politička rasprava, jako dobro znamo da bi mogli i trebali napraviti puno više. Upravo visoko obrazovanje je snažan temelj i demografije i budućeg razvoja ekonomije u RH jer bez novih znanja, bez novih iskoraka, bez novih rasprava teško je očekivati da možemo napraviti napredak prema dalje. To je jednostavno ključ svega. Ili želimo postati konkurentiji, inovativni, još više internacionalizirani ili ćemo jednostavno iz desetljeća u desetljeće voditi rasprave zašto odumiremo i zašto nismo iskoristili ovaj ili onaj ekonomski trenutak i šansu koju smo imali. Zato moram izraziti žaljenje što očito bez obzira što ministar Fuchs je već i u svom prvom ili nekom prethodnom mandatu kao ministar imao želje mijenjati ovaj zakon, da se puno vremena izgubilo u nekom praznom hodu, a i po signalima koje sad dobivamo rektorskog zbora i akademske zajednice, ni ovaj puta se nije do kraja iskomuniciralo i odrazgovaralo jer ono što imamo zadnje, relativno svježe je istup novog rektora zagrebačkog sveučilišta g. Lakušića, da mu je žao da se nije pričekalo da preuzme svoju funkciju i da se ipak još jedanput popriča o svemu onome novome što ovaj zakon evidentno donosi. Ono što smo već danas nekoliko puta provukli u ime SDP-a, definitivno je da pozdravljamo sve ono što je napravljeno s namjerom da se prilagodimo određenim europskim okvirima za koje znamo da nam otvaraju prostor i za povlačenje određenih sredstava, ali isto tako da se uvede veći red i veća transparentnost i u financiranje i u potrošnju, a samim time i napredak samih sveučilišta jer mislim da se svi slažemo da nije primjereno da prethodni rektor je jednostavno izbjegavao dati određene podatke samom HS-u. To je nešto što si ne bi trebali dozvoliti. Ono što nam budi sumnju i skepsa i o čemu je pričao i kolega Lerotić je sam način kadroviranja i onoga što se tiče u zakonu, kadrovskih rješenja, možda u želji da se stvari naprave transparentnije, da se naprave reguliranije, se otišlo ipak predaleko i postavlja se ozbiljno pitanje, a vidimo da već neki i bivši ministri i bivši rektori i sadašnji profesori najavljuju da je pitanje da neće doći do rasprava o ovom zakonu i na samom ustavnom sudu. I ono što bi si ostavio za zadnju temu ili zadnji dio svog izlaganja je dosadašnje funkcioniranje financiranja sveučilišta i to je jedan od razloga zašto imam skepsu da i s ovom novom regulacijom se nešto može promijeniti. Već u replici sam pitao za Sveučilište Sjever, dobio sam određene odgovore od ministra, nadam se da u nekoj budućnosti ćemo dobiti odgovore do kraja. Sveučilište Zagreb dobiva od države za redovitu djelatnost milijardu i 540 milijuna kuna na 68.000 studenata, Split 345 milijuna na 19.000, Osijek 343 milijuna na 18.000, Rijeka 330 milijuna na 17.000, Zadar 122 milijuna na 5.000, Pula 57 milijuna na 3.700 studenata, Dubrovnik 48,5 milijuna na 1.600 studenata, Slavonski Brod 23,5 milijuna na 2,200 studenata i Sveučilište Sjever 36 milijuna na 5.200 studenata. Tu dolazimo do toga da Zagreb i Split se vrte oko 20.000 kuna po glavi studenta dok Sveučilište Sjever Koprivnica, Varaždin je na nekih 6,5, 7.000 kuna. E sad, Sveučilište Sjever ima sve smjerove popunjene i danas su spomenuta neka sveučilišta koja nemaju smjerove popunjene, neka sveučilišta su dobila studentske domove, mi u Koprivnici smo i zgradu i menzu i nove labose radili sami, nadam se da s ovim zakonom će neke stvari ipak biti pravednije. Poštovana zastupnica Marić ima repliku. **Marić, Andreja (SDP)** Hvala lijepa. Poštovani kolega, zbog jurnjave odbor-sabornica nisam čula što ste točno pitali u replici ministra, ali sam shvatila na što ciljate i upravo vas želim i pitati o Sveučilištu Sjever. Dakle, očito je tu disbalans u financiranju ovih javnih sveučilišta, dakle Sveučilište Sjever ima 29 studijskih programa iz tehničkog, biomedicinskog, društvenog i umjetničkog područja tako lijepo stoji na stranicama, fino su ažurirani i sami ste mi evo odgovorili na dio onog što me zanima, praktički su svi programi popunjeni. Dakle, mi tu i u strategiji nacionalnoj i u NPO istečemo da moramo postići jedan balans između onoga što tržište i društvo traži i onoga što sveučilišta nude, pa očito bi tu ministarstvo resorno, ali i svi dionici vezani za visoko obrazovanje trebali malo promijeniti paradigmu da se ne dogodi ovo što vi kažete takav nesrazmjer u financiranju po glavi studenta. Hvala. Mišel (SDP)** Hvala vam na vašem pitanju i na vašem zapravo komentaru. Ja se s vama apsolutno slažem u konačnici oboje dolazimo sa sjevera, ali definitivno je ako je jedna regija generator snažne gospodarske aktivnosti, ako su snažni gospodarski subjekti uključeni u razvoj sveučilišnih programa, imamo sad zadnje slučaj prehrambene tehnologije u Koprivnici gdje je snažno uključena Podravka, tada bi ipak i država sa svojim mjerama to trebala valorizirati na jedan drugačiji način jer nemam ništa protiv niti jednog sveučilišta, poglavito naših povijesnih sveučilišnih centara, nema ništa ni recimo protiv Zadra svi volimo taj grad i zbog mora i zbog duha i zbog svega, ali definitivno je da se svi moramo složiti da nije primjereno da Zadar i Sjever imaju isti broj studenata, a da financiranje od strane države je prema Zadru puta četri. To dakle sad više nije netko je nekome simpatičniji pa je netko nekome bolje izlobirao. Puta četri govori da imamo očito sistemsku grešku.

patenata da bi samo npr. da recimo projekt koji je doveo do Natural sciencs-a mog mentora u Southempton i citirao ga Al Gore u svom filmu o klimatskim promjenama košta ulaganja jedno 10 milijuna funti. Kada govorite i o Sveučilištu Sjever i ulaganju u to područje, da ravnomjerni regionalni razvoj mislim da je ključan, tako da je tu itekako prilika i isto bi vas tako uputio na lance vrijednosti i sredstva koja će iz eu fondova biti dostupna i sveučilištima i cijeloj industriji sjevera putem programa Sjever koji je potpisan sa županijama i koje po uzoru na slavonske županije. Tako da mislim da ste u pravu i da su potrebna tu značajnija ulaganja …/Upadica Reiner: Hvala./… Što se tiče razvojnog sporazuma Sjevera tu moram reći da je to definitivno pohvalna stvar kao i Slavonija, ali zbog nekih dal lokalnih razloga ili nečega drugoga Sveučilište Sjever koprivnički dio se baš nešto u tom sporazumu nije našao, ali to nema veze ni s vladom ni s nikim. Što se tiče NPO-a, NPO je sjajna prilika za ovu državu i društvo i definitivno je da tu imamo jednu sjajnu šansu da iskoristimo europska sredstva i napravimo iskorake o kojima ni sami nismo sanjali da ih možemo stvarati. Naravno da bi mi lokalno voljeli da neke stvari idu brže, ali strpljiv spašen dočekat ćemo i to. Meni je drago da i vi prepoznajete značaj i ulogu Sveučilišta Sjevera i vjerujem da Sveučilište Sjever i sa svojim kapacitetom i sa onima što su do sada pokazali kao jako mlado sveučilište će imati tu snagu da odgovori na izazove europskog financiranja i europskih fondova, ali se isto tako i dalje nadam da sve ove promjene o kojima i danas razgovaramo će doprinijeti tome da ipak i taj državni paket bude nešto pravedniji nego što je danas. Zahvaljujem poštovani potpredsjedniče. Poštovani kolega, činjenica da sa određenim reorganiziranjem u školstvu, pogotovo visokog školstva što se tiče sveučilišta i veleučilišta, primjerice u Požegi gdje je Sveučilište u Osijeku preuzelo određene i smjerove, a i kadrove, činjenica da se time i gubi imovina odnosno nekretnine u koje je godinama veleučilište primjerice ulagalo i gdje nepobitno dolazi do toga da se osiromašuje lokalna zajednica, nešto u što je veleučilište godinama ulagalo, izgrađivalo nastojalo svim svojim silama usmjeriti se u određenom razvoju pogotovo u smjeru sada će preuzeti Sveučilište u Osijeku. Koliko je po to, po vama to zaista osiromašenje i što će to zapravo polučiti kakve rezultate što se tiče lokalne sredine? Zahvaljujem. **Jakšić, Mišel (SDP)** Dakle, ako pričamo o razvoju visokog obrazovanja sigurno je da tu ni jedna jedinica lokalne samouprave ne može parirati državnom nivou i nivou ministarstva. I ako želimo dalje razvijati određene visokoškolske ustanove svima nam treba čim veći cilj biti da je čim veći utjecaj kroz financiranje države i ministarstva jer ja sada pričam iz kuta Koprivnice, mislim da nema tog grada u Hrvatskoj koji bi to mogao iznijeti sam. Možda morski gradovi koji imaju ipak drugačiju gospodarsku situaciju. Tako da mislim da je ono što ste vi pitali za Požegu da je ključ svega da država i dalje bude tu i jamči da će se ti smjerovi razvijati u Požegi, ali da će i o tim zgradama voditi računa načinom dobrog gospodara, a ne da se nešto sad predalo vjerujem sa namjerom da se napravi bolje, a onda se to pusti zaboravu i zubu vremena pa dok propadne ćemo reći da više nema smisla i tako će Požega ostati bez svojih programa. Dakle, ideja u samom načelu nije loša ali naravno treba vidjeti kako će se provesti u praksi. Sada će govoriti poštovani zastupnik Damir Bakić. Izvolite. Kaže Arsen imam 30 sekundi da kažem šta mi je, nije 30 sekundi nego 5 minuta, vidjet ćemo šta se može u 5 minuta. U Članku 3. u stavku 2. se govori o akademskim slobodama članova akademske zajednice to je sve u redu, međutim mi bismo predložili da se na kraju među te akademske slobode doda i pravo na štrajk u zaštiti akademskih prava i sloboda. i sloboda. U RH takav štrajk prema stajalištima Vrhovnog suda u jednom recentnom predmetu vezano za štrajk na Hrvatskim studijima Sveučilišta u Zagrebu nije dopušten. Vrhovni sud se upustio u tumačenje poistovjetivši tu situaciju sa, sa situacijama koje se događaju u kompanijama to nije adekvatno, mi ćemo uložiti amandman kojim ćemo predložiti takvo proširenje stavka 2. Članku 5. u stavku 3. kaže se da se na odlučivanje o pravima i obvezama nastavnika znanstvenika i suradnika primjenjuje Zakon o općem upravnom postupku, nije se tako možda mislilo ali tako kako piše vjerojatno nije dobro. Sasvim sigurno nije intencija da se npr. o godišnjem odmoru odlučuje u upravnom postupku. I ovo će trebati vjerojatno popraviti, uložit ćemo amandman i na to. U Članku 42. u stavku 3. kad se govori o reizborima kaže se da nastavnik koji se reizabire treba ispuniti polovinu nacionalnih kriterija i dodatnih kriterija za izbor na više radno mjesto. To ne piše dobro, vjerojatno se nije tako mislilo, vjerojatno se ne misli da čovjek treba ispuniti polovinu kriterija za više radno mjesto, vjerojatno se misli polovinu različitosti kriterija za više radno mjesto i kriterija za ovo postojeće radno mjesto i vjerojatno u tom smislu treba uložiti odgovarajući amandman. U Članku 15. govori se o sveučilišnom vijeću, o njegovom radu, smislu, ulozi itd., itd., bio je prigovor da je sazivao sjednicu, prvu sjednicu sveučilišnog vijeća rektor i njome presjedao, taj prigovor je uvažen i pozdravljamo to međutim htio bih upozoriti da sada u stavku 6. dakle nema više rektora super, ali u stavku 6. sad više nije jasno tko saziva prvu sjednicu sveučilišnog vijeća i tko njome predsjedava, to treba dopisati. Dakle, nije uopće jasno tko to čini. Nadalje, u nekom trenutku na nekom mjestu u zakonu se spominje stegovna odgovornost zbog narušavanja ugleda ustanove. To je krajnje opasna formulacija i mi ćemo se založiti amandmanom za to da se narušavanje ugleda u ustanovi makne iz toga članka. To je vrlo, vrlo sklizak teren. Narušavanje ugleda ustanove pogotovo recimo u nedostatku djelovanja odgovarajućih etičkih povjerenstava ili tijela je nešto što ne bismo željeli vidjeti da piše u zakonu. Članku 86. to smo bili svojedobno rekli pa ponovno nije, pa dakle nije uvaženo ja ću ponoviti, piše se, piše dakle da u, među nadležnostima nacionalnog vijeća je i donošenje minimalnih etičkih načela, nemojmo pisati minimalna takva ne postoje, pišimo temeljna ako se, ako se ako se misli na takvo što. Također, možda će se nekom činiti tehničkom ova primjedba, ali meni je važna, u Članku 37. ima formulacija da, da ako se na sveučilištu izvode kolegiji koji ne zahtijevaju znanstveni pristup onda se mogu zaposliti ljudi na nastavna radna mjesta. Ne možemo govoriti da nešto ne zahtijeva znanstveni pristup na sveučilištu. Možemo govorit o tome da izvođenje kolegija ne zahtijeva možda znanstvena istraživanja. To treba popraviti inače bi se moglo misliti da se na sveučilištu mogu izvoditi i kolegiji čiji sadržaji nisu znanstveno utemeljeni. Nemam mnogo vremena više, ali samo ću još ovo reći što se tiče financiranja. Školarine se ne bi trebale tretirati kao vlastiti prihod. O tome je bilo sigurno puno riječi i razmišljanja. Ja ću i ovdje ponoviti, školarine bi trebale biti namjenski prihod čija namjena bi trebala biti isključivo dodatno poboljšanje kvalitete nastave. I konačno na kraju predviđa se progresivna redukcija sredstava u slučaju nesklapanja programskog ugovora, a predlažemo da se to makne ako iz godine u godinu ugovor ostanu nesklopljen neka ostane na 97% nikako, neka ne ide u progresivno financiranje pogotovo što izostaju u tom slučaju …/Upadica: Hvala./… oprostite samo da završim rečenicu, izostaju izvedbena i razvojna komponenta. Hvala lijepo. Slijedeća pojedinačna rasprava bit će poštovanog zastupnika Domagoja Hajdukovića, nema ga gubi pravo na govor pa će onda govoriti poštovani zastupnik Marko Pavić. Izvolite. Poštovani potpredsjedniče sabora, poštovani ministre, državni tajniče, kolegice i kolege, pred nama je konačna verzija novog i modernog zakona gdje dobar dio i oporbe, imali smo raspravu i na resornom odboru, smatram da je ovo dobar iskorak naprijed. Da li je moglo bolje? Uvijek može bolje i jače, ali nekako i malen interes za ovu raspravu ja vidim u tome da nema ništa krucijalno što je sporno, bilo lijevoj, bilo desnoj strani sabornice. Kada govorimo o ulaganju u znanost i istraživanje još dok sam bio i predsjednik mladih znanstvenika sjećam se da je bilo od 0,63% BDP-a, danas smo na 1,3% a cilj nam je do 2030. ulagati u znanost i istraživanje 3% BDP-a. Kako ćemo to doseći? Pa dobar dio sredstava na raspolaganju su nam iz 25 milijardi eura europskih fondova, od kojih Nacionalni program oporavka se dobro koristi. Isto tako ćemo drugi zahtjev za nadoknadu sredstava uskoro poslati u Bruxelles odnosno poslan je sa zahtjev od 700 milijuna eura, a upravo tamo se hvali vertikala obrazovanja, no najveći doprinos koji bi ja rekao u ovom Zakonu i u ovom konačnom prijedlogu u odnosu na prvo čitanje su programski ugovori. Bazično, još se sjećam radionica koje smo u Dubrovniku imali prije jedno 10-ak godina, koje je radio profesor Dželalija u sklopu Hrvatskog kvalifikacijskog okvira gdje smo se bavili programskim ugovorima. Mi ih već sada imamo u sustavu, no oni nisu u potpunosti zaživjeli, da smo iskreni i ova, ovo normativno rješenje mislim da će dati veliki vjetar u leđa programskim ugovorima. Što su programski ugovori? Bazično to znači da financijer, u ovom slučaju Ministarstvo osigurava višegodišnje financiranje sveučilištima institutima, odnosno sveučilištima, a dogovara outpute, dakle ono što će za društvo ta sveučilišta napraviti, od broja završenih diploma, različitih broja članaka, broja patenata, broja ljudi u sustavu i dobro je da imamo 3 komponente programskih ugovora, osnovne razvojne i izvedbene gdje osnova ostaje proračunska komponenta kakva je, razvojna ide za modernizaciju studentskih programa, internacionalizaciju, funkcionalnu i organizacijsko preustroj i izvedbena, koja cijeni uspješnost. Upravo prigovori da ne cijenimo uspješnost, izvedbena do 10% se sredstava mogu mogu po kriterijima, jasnim kriterijima i to unaprijed dogovorenim za uspješnost. Ono s čim se ne bih složio, profesor Bakić nam je otišao, s profesorom Bakićem, proveksivna proveksivna korekcija, ja mislim da je najbolje što se može dobiti. Upravo to će biti jedan od garanta da se ugovori sklope, naravno ne na štetu sveučilišta, zato i postoji osnovni proračun, ali poticaje objema stranama da sklope programski ugovor i da jasno definiraju. Prema tome, mislim da su programski ugovori uz što su ukinuta znanja i jasnije napisana napredovanja, posebice što će biti značajno mladim znanstvenicima i uz ono što bih svakako htio pohvaliti između dva čitanja, da se čl. 79 uz što se i studenti koji redovno studiraju školarinu, oni mogu otvarati i tvrtke i raditi, biti u radnom odnosu. Mislim da će to našim mladim, mladima koji žele se razvijati već rano, znam jako puno primjera start-upova gdje već tijekom studija osnivaju tvrtke uz sustav potpore Zavoda za zapošljavanje, za samozapošljavanje i sve ostale sustave koje imamo putem EU fondova vjerujem da će itekako to biti dobar poticaj mladima da redovno studiraju, a paralelno otvaraju tvrtke. Sveukupno uredbom će se detaljnije razjasniti programski ugovori, ali ovako kako su propisano, smatram i najznačajnijim doprinosom razvoja sustava i ovih 25 milijardi eura od kojih dobar dio ide na istraživanje i razvoj mislim da će ovime dobiti kvalitetan zakonodavni okvir za korištenje tih sredstava i za razvoj sustava. Hvala. Imamo jednu repliku, poštovane zastupnice Bedeković. **Bedeković, Vesna (HDZ)** Hvala vam lijepa poštovani kolega. Ja bih htjela da ovdje razjasnimo samo malo detaljnije objasnimo situacija koja se tiče programskih ugovora. Naime, pojam programskog ugovaranja nije potpuna novina koju mi uvodimo u ovaj novi Zakon o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti. pojam programskog ugovaranja u našem zakonodavstvu poznat negdje, čini mi se od 2013. g. od izmjena i dopuna postojećeg zakona koji je na snazi. Ono što mislim da treba ovdje istaknuti, dakle što donosi novi zakon u odnosu na programsko financiranje? Najvažnije od svega donosi definirano transparentno, transparentno programsko financiranje. Upravo kroz ove znači tri komponente, kroz osnovnu, kroz razvojnu, kroz izvedbenu,

Dakle, ovo rješenje, tj. rješenje programskih ugovora imamo već dulje vrijeme u zakonodavnom okviru, ali ono je nefunkcionalno, a mislim da ne treba otkrivati toplu vodu i državni tajnik i ministar, tu su primijenili način pregovara koji pregovaramo i za EU fondove. programski, partnerski sporazum koji je prošli tjedan potpisan, kojim se definira 9 milijardi eura ulaganja, pregovara hrvatska strana i sa EU komisijom gdje se odabiru jasni kriteriji uspjeha. Imate vrlo jasne posljedice, koje ako ste uspješni i ako to ne ostvarujete. Sličan način pregovaranja primijenit će se i ovdje i ovaj zakonske izmjene omogućit će da programskih ugovori profunkcioniraju u svojoj biti, a to je da poštujući maksimalno autonomiju sveučilišta kojim se ovim zakonom ojačalo onaj koji financira dobije maksimum za društvo od javnih sveučilišta. **Reiner, Željko (HDZ)** Sada će govoriti poštovani zastupnik Nino Raspudić. Izvolite. Poštovani predsjedavajući, gospodine ministre, kolegice i kolege. U govoru u ime kluba naveo sam neke osnovne točke koje smatramo problematičnim u ovome zakonu počevši od manjkave metodologije koja je poslužila kao manjkave metodologije u prikazu stanja što je onda bilo uporište da se predlože ovakve izmjene sustava preko problema programskih ugovora koji ne moraju biti loši, ali u određenom kontekstu mogu biti sredstvo pritiska i manipulacije pa pa preko obustave financiranja znanstveno-stručnih društava i udruga što bi se negativno reflektiralo na znanstvene časopise, pa do možda ključne zamjerke a to su prevelike ovlasti koje se ovakvim prijedlogom zakona daju ministru, a što bitno narušava autonomiju sveučilišta. Mi kad govorimo o sveučilištu govorimo o klasično Europskoj Humboltovskoj tradiciji, ali to ide i prije Humbolta, dakle od Bolonje 1088. Pariza, Oxforda, Padove pa do današnjih dana, dakle sveučilište kao mjesto autonomnog odlučivanja. E sad, dati prevelike ovlasti ministru, izvršiti takvu vrstu centralizacije odlučivanja to je neka politička procjena, dijelom čak i ideološka. Netko može smatrati da je to dobro i efikasno. Mi ne smatramo da je to tako, jer vi nikad ne znate u čijim će se rukama naći ta dobro sklopljena puška. Ne mora značiti da ćemo uvijek imati dobrog i kvalitetnog i dobronamjernog ministra kao što je Fuchs. Ne daj bože mogu biti prijevremeni izbori, evo sad Kovačević svašta nešto tamo rekao, pa recimo ja postanem ministar zlonamjeran diletant pa se ta puška nađe u mojim rukama, pa ja radim štetu. Zato nije dobro da imamo sad najpametnijeg čovjeka, damo mu apsolutističke ovlasti, super bi stvari napravili. Ali njegov sin možda može biti kreten. To je razlog zašto je monarhizam propao više-manje svugdje i zašto nam je potrebna veća autonomija u odlučivanju onih na koje se stvar odnosi. Konkretno, dakle kad kažem da prijedlog zakona smanjuje autonomiju sveučilišta i koncentrira moć u rukama ministarstva. Ministar je dakle jedna osoba na političkoj funkciji dobiva gotovo apsolutnu moć određivanja, upravljanja i nadziranja cjelokupnog znanstveno-umjetničkog i visoko obrazovnog sustava. A koliko se držalo do toga pokazuje što se dogodilo u prošloj vlasti kad je HDZ u ovoj trgovini sa HNS-om koji je na grbači SDP-a ušao u Sabor istrgovao i dao Ministarstvo znanosti i reformu školstva stranci koja je težila 1%, 1%. Dakle, znanost i obrazovanje je tada u toj trgovini bio nekakav smokvin list, jer kao HNS je zbog reforme školstva ušao u tu koaliciju, a tamo Vrdoljak odrađuje druge poslove tempi passati. Ali vrijedi se i toga prisjetiti kakvog ministra možemo dobiti i bez ikakvog političkog legitimiteta kao što je bila ministrica Divjak. Po novom bi zakonu ministar mogao odlučivati o tome koja znanstvena umjetnička interdisciplinarna područja, polja i grane uopće jesu znanstvena odnosno ulaze u sustav znanosti članak 81. Koje će znanosti imati matični odbori i povjerenstva i kakvi će biti na to se odnosi članak 90. i 91. koji su studijski programi i planovi radnih mjesta prihvatljivi članci 97., 102. i 15. odnosno koji će biti kriteriji za financiranje institucija, za raspolaganje prihodima, kakav će biti sadržaj programskih ugovora na temelju kojih bi institucije trebale djelovati. Zatim kakav će biti ustroj i funkcioniranje elektroničke strukture članak 95. Tome treba dodati još neke druge stvari do kojih ministrova ruka dolazi preko političkog utjecaja u tijelima kreiranim ovakvim prijedlogom zakona. Ponavlja ta koncentracija moći u rukama ministra ne mora biti loša ako imamo super ministra, ali ne daj bože da dođe nekakav kao ja, može raditi loše stvari. Imajte to na umu. Nije sve za vijek. Sličnu tendenciju sam uočio na primjeru Zakona o kulturnim vijećima i financiranju programa u kulturi gdje se opet odlučivanje centralizira i stavlja ruke u ovom slučaju ministrice kulture. Smatramo da ta tendencija centraliziranja i jačanja političkog odlučivanja na uštrb institucija koje trebaju biti

Poštovani zastupniče, slažem se sa vama da ova koncentracija moći u rukama ministra nije dobra prvo zbog toga što je mjesto ministra politička funkcija. Ne govorim o imenima ministre Fuchs, znači nije u pitanju sad vaše ime i prezime, ali doći ćemo do toga da će politika odlučivati o tome što će se gdje učiti što nije dobro. Imamo struku koja treba to odrađivati. Imamo struku koja zna, hoće i može. Mi ne znamo tko će u sljedećem mandatu ili za dva mandata biti na mjestu ministra. Hoće li biti stručna osoba ili će biti isključivo politička osoba? Pa takvih slučajeva imamo jako puno. Prema tome, ukoliko se to desi stvarno da se ovakav zakon usvoji imat ćemo problema sa našom znanošću, imat ćemo problema sa našim studentima, imat ćemo problema sa našim obrazovanjem. **Reiner, Željko (HDZ)** Kolega Pavić, slažem se sa svim što ste rekli. Još bih dodao da ne može se nikada to do kraja razdvojiti i obrazovanje i znanost i sveučilište dijelom je uvijek politika ali je jedna bolja politika, svjesno se odlučiti prepustiti veću autonomiju sveučilištu. Čak i ako imaš ministarstvo i druge poluge moći u rukama i to je ono što smatram da treba poručiti javnosti. Ne moramo sve imati pod kontrolom ako budemo sutra i vlast, dapače smatram da sveučilište puno bolje se može razvijati ako se odluke donose autonomno. U krajnjoj liniji načelo supsidijarnosti je nešto što ćemo se složiti da bolje znaju oni koji su bliže realnosti na koju se stvari odnose će bolje znati o njima prosuditi i odlučiti nego mi neki planeri, ali evo to je još jedan razlog zbog kojeg smatramo da je nužno treće čitanje zakona i nastavak kvalitetne javne rasprave na ovu temu. Sada će u ime predlagatelja govoriti poštovani ministar znanosti i obrazovanja Radovan Fuchs. Izvolite. hvala lijepa, bit ću vrlo brz. Htio bi samo pojasnit neke stvari, jedna je da, dapače ovim zakonom se, iako sam ja jako dobronamjerni ministar jel, ovaj smanjuju ovlasti ministra bez obzira, dapače autonomija se pojačava i reći ću vam i zašto se pojačava. Ministar sada u ovom sustavu de facto može financirat pojedino sveučilište kako hoće, nema nikakvih pravila, je li dobio onaj tamo 10, 20 ili 50 milijuna u odnosu na ovog drugog, po kojim kriterijima idemo osim dobronamjernim kriterijima i mogućnostima samog proračuna. Programskim ugovorom pregovaramo sa svakim sveučilištem zasebno i dogovaramo se oko nečega i nakon toga smo nešto potpisali dugoročno. Drugo, nije sasvim točno, ne sasvim nego nije točno da ministar određuje polja, područja i grane, to radi nacionalno vijeće. Dakle, opet jedna od stvari koja se u ovom zakonu upućuje na apsolutizam ministra što, što opet nije točno i nacionalno vijeće određuje kriterije za izbor i napredovanje znanstvenika, ovdje se samo kaže da u reizboru 50% je ono što je minimum u odnosu na izbor na više znanstveno zvanje. Dakle nacionalno vijeće je to koje daje kriterije jel ovaj zakon samo stavlja određene, određene postavke, evo tek toliko imao sam potrebu to reći jel, jel zaista se okreću teze naopako, a i financiranje i publiciranje je jedan od sadržaja programskog ugovora gdje sveučilište odnosno institucije dolazi i kaže da je za izdavačku djelatnost za te časopise treba toliko i toliko sredstava. (HDZ)** Ostanite ministre ovdje, vi imate nekoliko replika, prva je poštovane zastupnice Marić. **Marić, Andreja (SDP)** Hvala lijepo poštovani ministre. Nastavit ću se na ovo što sam bila u prvoj replici govorila o tom disbalansu između potreba onoga što Hrvatska treba i brojnih studijskih programa gdje se ne upisuju brojni Sad smo u 10 sati imali preko Odbora za obitelj, mlade i sport prijem za dobit osvajače odličja na informatičkoj olimpijadi jel, dakle to su mladi ljudi, 8. razred i srednja škola. I sad malo razgovaramo s njima i ajde neki su već od njih na putu da upišu fakultet, neki su upisali eto matematika, PMF itd. i sad neki kažu aha razmišljamo da ćemo otići iz Hrvatske, neki bi možda ostali, ali naravno upisali su ne nastavnički smjer, a vi znate kakva je situacija u hrvatskom školstvu gdje zaista nedostaje nastavnika matematike, dakle što će tu ministarstvo napraviti, znamo kakve su razlike u plaćamo,

Hvala lijepa. Rekli ste, identificirali ste problem koji nema izravne veze sa ovim zakonom nego ima veze sa nekim postupanjima i nekim drugim zakonima, problem matematičara, fizičara i ovih nastavnika u stem području je enorman ne samo u Hrvatskoj nego i svugdje drugdje, to je deficitarni kadar. Ono što smo mi i što možemo napraviti je stimulirat da upisuju s jedne strane te studijske programe i tu ćemo dodjeljivat posebnu vrstu stipendija koja će bit namjenski za takve studije, koja će biti iznad 4 tisuće kuna mjesečno, dakle vrlo izdašne stipendije. smo već omogućili izmjenom jednog drugog zakona da profesori deficitarnih struka mogu se reaktivirati iz mirovine i treće što kanimo i želimo napraviti je da sveučilišta sama po sebi omoguće barem kad govorimo o osnovnom školstvu studijske programe na učiteljskim fakultetima iz ovih područja. **Reiner, Željko (HDZ)** Poštovana zastupnica Bedeković. **Bedeković, Vesna (HDZ)** Hvala lijepa. Poštovani ministre, tijekom rasprave se cijelo vrijeme, a i prije dakle provlači nekako teza da ovaj zakon daje prevelike ovlasti ministru, a onda uz to dakle ide i nekoliko par lijepih rečenica koje kažu i svi ovdje spominju da, daju se prevelike ovlasti ministru, a što će bit kad ministar ne bude Fuchs, pa se provlači evo teza o dobrom ministru Fuchsu što ide vama u prilog, međutim ja, ja ću se vratit na programsko financiranje i na pomisao na to da se daje prevelika ovlast ministru da raspoređuje, raspoređuje novac kako hoće. Ma de facto mi sada trenutnim važećim zakonom kroz ovako definirano programsko financiranje imamo situaciju da zaista ministar može dati novce kome god želi i na koji god način želi. Ja mislim da ovim novim zakonom zapravo se definira i precizira transparentno programsko financiranje što je veliki napredak u odnosu na postojeće stanje, dapače smanjuju se ovlasti ministra,

da je netko ili nekakva institucija bila favorizirana odnosno nije bila favorizirana odnosno o tome na koji način se je više ili manje zamjerila nekom od ministara i tu tu smo ovaj kroz ovu našu povijest postojanja bili, bili svjedoci. No to se upravo ovim programskim ugovorima ne bi smjelo događati točno i maloprije sam rekao, sada ovlasti ministra su takve da u principu direktno ili indirektno može naravno itekako utjecati na dodjelu financijskih sredstava, ovim stvaramo podlogu na dugoročno financiranje, svaka institucija zna što ga očekuje slijedećih godina i u periodu od 2 do 4.g. Pavić. **Pavić, Željko (Nezavisni)** Poštovani ministre, evo samo nekoliko napomena. Prvo, Veleučilište Hrvatsko zagorje i Krapina žudi za onih nekoliko milijuna da se izvuku iz blokade ako je to moguće budući da vi o tome odlučujete pa mi pomognete. Drugo, ja sam ovdje izgovorio nekoliko puta o ovom programu koji je zapravo napisan u NPO-u, a to je robotizacija i umjetna inteligencija. Ako se sjećate o tome smo bili ovdje razgovarali, nažalost nije se desilo ništa. Mi trebamo po NPO-u potrošiti nekoliko miliona kuna odnosno puno milijuna kuna za područje robotizacije i za područje umjetne inteligencije međutim takvih programa nemamo. Mi nemamo program u srednjoj školi uopće tog tipa, a na fakultetima jako malo i to je onako sporadično, znači nemate baš smjer robotizacija ili umjetna inteligencija nego imate nekoliko kolegija na FER-u i na sličnim fakultetima. I treće pitanje što je sa STEM stipendijama, one su ukinute, znam da su ukinute međutim studenti i dalje, moramo ih gurati na te fakultete jer nam je to potrebno za budući razvoj Hrvatske. Radovan (HDZ)** Uvaženi zastupniče stipendije će ići, to sam rekao i imamo upravo fazu raspisivanja stipendija. Pod broj jedan kad govorimo o umjetnoj inteligenciji da ne samo umjetna inteligencija ima tu još područja studijskih koji bi trebali se pokretati na sveučilištima i ja sam o tome nekoliko puta govorio na rektorskom zboru. I kad govorimo o rektorskom zboru koji u ovom zakonu predviđa sve rektore svih sveučilišta koji su akreditirani u RH bilo javnih, bilo, bilo ovaj privatnih zato što mislimo upravo da su ovo teme koje rektorski zbor treba, treba raspraviti o tome tko će i da li će i tko ima i tko nema potencijala za pokretanje ovakovih novih studija 21. i 22. stoljeća od nano tehnologija do, do ovaj umjetne inteligencije, naravno da je to isto tako nešto što se može razgovarati kroz programske ugovore i gdje bi ipak netko, a u ovom slučaju država …/Upadica: Hvala./… trebala reći ovo nam treba, a ovo nam ne treba. **Reiner, Željko (HDZ)** Hvala. Sada će govoriti poštovana zastupnica Vesna Bedeković. Hvala vam lijepo ministre.

Hvala vam lijepo poštovani potpredsjedniče Hrvatskog sabora. Kolegice i kolege, ma evo ja bih možda nekoliko riječi s obzirom da smo otvorili čitav niz različitih tema tijekom rasprave, manje smo govorili o statusu studenata i studentskih predstavnika, pa ja nekako imam potrebu iznijeti, napraviti jedan rezime koliko se u ovom novom zakonskom prijedlogu vodilo računa dakle o studentima i o udovoljavanju zahtjevima studentskih predstavnika. Ja naime smatram da se tijekom pisanja zakona u mnogim segmentima zaista vodilo računa o položaju i o pravima studenata. Studentima je tako prijedlogom novog zakona i dalje ostavljeno pravo sudjelovanja u radu tijela visokih učilišta kao i pravo suspenzivnog veta, dakle u situacijama dakle kada su u pitanju odlučivanje o studentskim pitanjima, o pravima dakle vezanima za studentski status i naravno dakle ostavljeno je i pravo sudjelovanja u izboru dekana odnosno rektora. Isto tako, novim zakonom studenti i dalje, i dalje imaju pravo na psihološku i svaku drugu zdravstvenu skrb što je definirano zakonom koji regulira zdravstvenu skrb ovaj, dakle posebnim zakonom, znači ta prava nisu umanjena. Studenti i dalje imaju pravo na mentorski rad, na konzultacije, na sudjelovanje u radu studentskih organizacija i jednako tko imaju sva prava koja se, koja proizlaze iz studentskog standarda. Isto tako, prijedlogom novog zakona jasnije su po meni definirani pojmovi studenata u redovitom i izvanrednom statusu što je izuzetno bitno. Propisano je naime da studenti u redovitom statusu studiraju u sklopu pune nastavne satnice, a studenti u izvanrednom statusu studiraju u sklopu pune ili prilagođene nastavne satnice. Isto tako, dakle oni studenti koji studiraju u izvanrednom statusu, a nisu u radnom odnosu, znači izvanredni studenti, izvanredni status, a nisu u radnom odnosu niti obavljaju nekakvu samostalnu djelatnost obrta ili drugog slobodnog zanimanja ostvaruju pravo na obavljanje studentskih poslova što dosada nije bio slučaj. I ono što je velika novost, koju donosi ovaj zakon, a bilo dobro nekako da ne prođe između, ispod radara i da studenti doista to prime na znanje. To je novost vezana za studente koji studiraju uz rad, dakle studenti koji studiraju uz rad imaju mogućnost studiranja u redovitom statusu, dakle ne moraju više biti izvanredni studenti nego studiraju kao redoviti studenti i uz to ostvaruju prava na subvencioniranje troškova školarine u cijelosti iz državnog proračuna. To je velika novost i to je veliko poboljšanje za naše studente koji žele studirati, koji rade, koji žele unaprjeđivati svoje karijere, a na ovaj način im se pomaže da ukoliko naravno zadovolje uvjete matične institucije na kojoj studiraju mogu studirati redovito ukoliko stignu obaviti sve obveze i imaju pravo dakle na subvenciju školarina. Jednako tako je dobro što je posebno uspješnim studentima se može odobriti upis još jednog studija na javnom visokom učilištu u redovitom statusu isto tako uz subvencioniranje troškova školarine što isto smatram dakle jednim dobrim, dobrim iskorakom i potporom, dobrom potporom dobrim studentima i studentima koji žele raditi na sebi. Ono što mislim da je dobro u novom zakonu, izuzetno važno za unaprjeđenje kvalitete to je uvođenje inicijalne akreditacije za sve studijske programe, bez obzira dakle gdje se izvode, dakle pod istim uvjetima, pod istim kriterijima svi studijski programi trebaju ići na inicijalnu akreditaciju. Ja mislim da ćemo time postići bolju kvalitetu studijskih programa jer mi već sad imamo situaciju, ne moramo posebno ponavljati, svima nam je jasno, nesrazmjera između broja upisanih studenata, broja studijskih programa, velik broj studijskih programa koji nam stalno raste, upitnost kvalitete pojedinih studijskih programa, a nažalost sve manje broj studenata koji nam upisuju studije, bilo stručne, bilo sveučilišne. Hvala lijepo. Imamo nekoliko replika. Poštovani zastupnik Brčić prvo. **Brčić, Luka (HDZ)** Hvala g. potpredsjedniče, poštovana kolegice. Svi ćemo se složiti da je znanje nema alternativu, a da su upravo naša sveučilišta riznica znanja i da po meni uz glavnu obvezu sveučilišta obrazovanja naših studenata, isto tako jest i dužnost aktivnog sudjelovanja u oblikovanju društva. Znamo da često puta naše lokalne, područne, državne institucije izrađuju određene strategije, određene projekte gdje su često puta uključeni upravo i naša sveučilišta. Evo, ako imate takvih iskustava i općenito vaš stav, o uključenosti sveučilišta u svakodnevni život osim onog dužnog, kako sam rekao, oblikovanja studenata. Hvala. Poštovana zastupnica Bedeković. tzv. trećoj misiji dakle sveučilišta. Što to znači? Sveučilišta su ta koja trebaju biti rasadnici i suvremene misli i ideja i generatori razvoja, poticatelji, komunikatori inovacija, sveučilišta su ta koja trebaju itekako surađivati s lokalnom, regionalnom samoupravom, dakle sa svim razinama dakle i kao rasadnici znanja, kompetencija, stručnosti, znanstvenosti itekako pružati potporu svojim zajednicama u kojima funkcioniraju u svakom smislu. Znanje, inovacije, kompetencije nemaju alternativu i sveučilišta su ta pa onda i postojeća veleučilišta na svojoj razini koje trebaju kroz razne vidove suradnje kao što ste i vi rekli, kroz različite projekte, kroz izradu različitih strategija .../Upadica: Hvala. Hvala lijepa./... i drugih .../Govornici govore Hvala lijepa poštovani potpredsjedniče Sabora, ministre, državni tajniče, poštovana kolegice. Pa upravo ste čl. 79 odnosno studente koji uz rad mogu ostvariti punu stipendiju naveli kao jedan od glavnih vrijednosti ovoga drugog čitanja. Ja bih se apsolutno složio s vama i to iz dva aspekta. Prvenstveno socijalna inkluzija, dakle oni koji su nužno moraju raditi da bi si mogli platiti studij, to je jedini način da studiraju, da dobiju punu stipendiju i da društvo bude odgovorno prema njima da mogu studirati, a drugo, poticanje studentskog poduzetništva. Dakle, taj članak uključuje da i ti studenti mogu imati tvrtke. I upravo znamo da su mnogi unicorni odnosno IT kompanije vrijednosti preko milijardu eura došle sa sveučilišta. I s jedne strane smo odgovorni prema onima koji moraju raditi da bi studirali, a s druge strane potičemo studentsko poduzetništvo. Vesna (HDZ)** Apsolutno kolega, slažem se s vama. Dakle mladi ljudi i potpora mladim ljudima u svakom smislu nema alternative. Nema alternativu. Dakle na jednoj strani država je ta, sustav je taj koji treba dati potporu mladim ljudima da razvijaju prve, druge, treće karijere, da im daju potporu, osobito onim socijalnim kategorijama koje zaista moraju raditi da bi ostvarili vlastitu egzistenciju i da bi mogli studirati. Ovo je velika pomoć. A dakle ovaj drugi dio vaše replike koji se odnosi na studentsko poduzetništvo, to je nešto što je u Hrvatskoj ne poželjno, nego poželjno na kvadrat i meni je drago da mi već i danas imamo izvjestan broj primjera dakle studenata koji su upravo kroz studij razvili vlastite ideje, a kasnije razvili vlastite poslove. Neki dan sam bila u Agenciji

Poštovana zastupnice, ja bih još na ova dva aspekta koja je spomenuo kolega Pavić, spomenuo još jedan aspekt, a to je veća uključivost studenata koji vanredno studiraju na fakultetima u studijske programe. Znači, da budu više prisutni na nastavi, da budu više prisutni na vježbama jer ste sami rekli da učilišta i veleučilišta moraju biti rasadnici nove radne snage. Ukoliko oni nisu prisutni, ukoliko ne čitaju, ukoliko se ne čita literatura nego se uči iz nekakvih skriptica, dobivamo zapravo, tako kažemo, poluproizvod, što nije dobro. Nakon toga te ocjene koje se dobivaju nakon 6, 7, 8 pokušaja na ispitima nisu rezultat pravog rada nego su zapravo rezultat upornosti, što nije dobro. Zato je bitno da se ti vanredni studenti uključuju u nastavu u punom smislu riječi, da budu prisutni, da sudjeluju u tome, da se čita literatura u cijelosti, a ne da se radi napola. Vesna (HDZ)** Hvala vam lijepo kolega na ovoj replici, ja se potpuno slažem s vama. Zato i je u zakon unesena odredba da studenti koji studiraju uz rad mogu biti redoviti studenti ukoliko uspiju izvršiti sve svoje studentske obveze. Dakle jako je važno biti na nastavi, pratiti nastavi dakle i svaki student koji se odluči na izbor statusa redoviti ili izvanredni, što naravno ovisi o njegovom trenutnom stanju, mora biti prije svega svjestan da mora pohađati nastavu, da mora dakle izvršavati sve svoje studentske obveze da bi mogao postići predviđene ishode učenja određenim studijskim programom, to je najvažnije jer ako o tome ne vodimo brigu, onda će kompetencije, znanje i sve ono što je potrebno da student ima nakon završenog studija biti jako na niskoj razini, a to će se odraziti kasnije onda na njegovu karijeru, radno mjesto, itd. Slažem se s vama i hvala vam na ovoj primjedbi. **Reiner, Željko Evo poštovana kolegice samo sam vam htjela komentirati ovaj dio studiranja uz rad odnosno da sada studenti mogu mogu biti u radnom odnosu i biti redovni studenti, zapravo podržati to i ono prenijeti ja bi rekla i oduševljenje dosta studenata. Nekad često zakone pišemo prema ja bi rekla možda nekim onima koji ne mogu ispuniti te kriterije, a onda ovi bolji studenti koji mogu paralelno i rade i studiraju i izvršavaju svoje obveze na neki način budu zakinuti u prisiljavalo ih se do sad da to budu izvanredni studenti da ne mogu radit, tako da je ovo jedna pozitivna promjena koju želim podržati i pozdraviti u ime nekolicine studenata koji su me i sami zvali i podržali to. **Reiner, Željko Hvala lijepo. Kolegice i mene su zvali, vjerojatne slične ne vjerojatno isti studenti ali slične kategorije. Dakle, hvala vam lijepa na ovom komentaru, mislim da nema potrebe da odgovaram slažemo se i jedna i druga. A naravno ono što trebamo da moramo biti usmjeri na opet kao što sam rekla i kolegi Paviću na studente, na mlade ljude i moramo činiti sve da omogućimo mladim hrvatskim ljudima da dobiju kvalitetno i da dobiju dobru startnu poziciju i dobre kompetencije koje će biti primjerene njihovim radnim mjestima i poslovima koje će nakon završetka studija obavljati. Hvala vam lijepa na replici. Hvala. Idemo na završena izlaganja, najprije završno u ime Kluba zastupnika Mosta poštovani zastupnik Nino Raspudić. Izvolite. Zahvaljujem. Bit ću kratak nakon cijele ove sad već višesatne rasprave. zaključno mogu reći da Klub zastupnika Mosta ne može podržati ovakav prijedlog zakona. Uputit ćemo cijeli niz amandmana i uputiti ćemo zaključak da zakon da zakon ide u treće čitanje jer smatramo da je potrebno provesti kvalitetniju javnu raspravu i prije toga održati tematsku sjednicu resornog odbora u koji će biti uključeni svi bitni akteri ove priče od znanstvene zajednice, sveučilišta pa nadalje kako bi se na kraju iznjedrio kvalitetan zakon oko kojeg će se moći postići konsenzus jer prevažan je ovo zakon koji dugoročno modelira ne samo znanstvenu zajednicu i visoko školstvo nego i cijelo hrvatsko društvo i potrebno ga je raspraviti kako spada. Dakle, u ovom obliku ne možemo podržati zakon, a u dobroj volji nadat ćemo se da će se prije svega ovaj zaključak usvojiti i da će zakon ići u treću raspravu, a i da će se ozbiljno uzeti u obzir amandmani koje ćemo predložiti. Hvala. Sad će završno u ime Kluba zastupnika Centra i GLAS-a govoriti poštovana zastupnica Marijana Puljak. Izvolite. Evo ja ću se samo kratko referirati baš na ovaj zahtjev oko trećeg čitanja ovog zakona i pogotovo na zahtjev za održavanje tematske sjednice Odbora za znanost. Što se tiče zahtjeva i od kluba Mosta, ali stiglo je zahtjev i od Sveučilišnog savjeta Sveučilišta u Zagrebu da zakon ide u treće čitanje pa čak možda bi bilo korisno da ide u treće čitanje, pa onda ovih primjedbi koje smo ovdje čuli da možda još jedanput o njima ima vremena ne znam i ministarstvo razmisliti, možda neke još i usvojiti itd. Međutim, evo moram kazati ovaj zahtjev za održavanjem tematske sjednice kažem čuli smo i kod prvog čitanja se spominjala ta tematska sjednica, ja moram izraziti nezadovoljstvo obzirom na stranu odakle dolazi taj zahtjev jer je bilo tematskih dakle sa Sveučilišta u Zagrebu i pogotovo bivšeg rektora Sveučilišta u Zagrebu, dakle bilo je tematskih sjednica tog Odbora za znanost koje je vrli bivši rektor jednostavno ignorirao i time pokazao apsolutno ne poštivanje odbora najvišeg predstavničkog tijela u zemlji. Pa kad mu nije bilo dobro i nije se odazvao na pozive na te tematske sjednice onda mislim da nema što tražiti i pozivati i sam sebe sazivati na tematske sjednice nekakve druge. Dakle, ako ne poštuje taj odbor, pa onda molim lijepo nema onda dalje više nikakav odnos sa tim odborom. Evo samo sam to htjela reći, htjela sam to jesam i na prvom čitanju rekla pa evo i sad. Dakle, kad ne poštujete onda ne poštujete do kraja. U ime Kluba zastupnika HDZ-a završno će govoriti poštovani zastupnik Marko Pavić. Izvolite. **Pavić, lijepa. Poštovani potpredsjedniče sabora, ministre, državni tajniče, kolegice i kolege. Htio bi u ime kluba HDZ-a sumirati cijelu raspravu i naravno dati potporu donošenju zakona u ovom obliku. Prvenstveno htio bi pohvaliti ministarstvo da je imalo sluha slušat zastupnike, 22 prijedloga su ušla i prihvaćena između čitanja, prijedlozi koji su u javnoj raspravi. I one ključne kritike koje su možda bile u prvom čitanju jačanje ovlasti ministra i smanjenje autonomije apsolutno ne stoje. Prvo, sada ovim prijedlogom, a to smo mislim jasno argumentirali da se smanje ovlasti ministru. Dakle, ministar programskim ugovorima ugovara višegodišnje financiranje i ta mogućnost osobne intervencije ovom sveučilištu više ili manje se izbjegava. Postupak pregovora je isti kao što i Europska komisija ima s Hrvatskom po pitanju europskih fondova, dakle ništa novo, a itekako značajno u povećanju transparentnosti distribucije sredstava. Kada govorimo o o autonomiji sveučilišta ovaj zakon je značajno ojačan, prvenstveno kroz sveučilišno vijeće. Već smo o tome raspravljali ako se dva puta ne izabere predsjednik nacionalno vijeće za znanost i tehnologijski razvitak predlaže HS-u koje su glavne kritike bile na resornom odboru, a ovo smo raspravili sve na resornom odboru tako da ne stoje, ne stoje činjenice da nismo imali raspravu na odboru, glavne kritike su bile da uzimamo ovlasti saboru, pa i po izboru članova nacionalnog vijeća i po pitanju sveučilišnog vijeća, nacionalnog vijeća predlaže HS. Druga stvar u jačanju autonomije sveučilišta dereguliran je izbor rektora i sastav senata odnosno sama sveučilišta svojim aktom, statutom propisat će na koji način se bira rektor s tim da ova participacija studenata koja je u zakonu od 10% je minimum s obzirom da člankom prije senat sam statutom definira odnosno sveučilišta će sama definirati sastav senata, mogu ići i na više studenata u svojim tijelima. Koja su daljnja velika unaprjeđenja, ukinuta su znanja i, zvanja i preciziran je sustav napredovanja što je protočnost za mlade znanstvenike. Već sam spominjao i u pojedinačnoj raspravi programske ugovore, da smo ih imali, ali da nisu bili adekvatno regulirani, ne može se sve naravno u zakonu regulirat tako da će vlada uredbom definirati i provedbene akte za programske ugovore i formule i ostalo, ali upravo to je možda i bolje da bude van zakona iz ovog čistog aspekta koji je oporba govorila, dobri ministar Fuchs, a možda dođe loši ministar, možda se isto tako promijene okolnosti, al se ovime smanjuju ovlasti ministra i uspostavljaju transparentniji okviri dugoročnog financiranja sveučilišta. Kolegica Bedeković je jasno istaknula studente, taj fokus na studente. Prva stvar, veliki napredak je da svim redovnim studentima školarina u cijelosti pokriva država i to kroz pregovore programskih ugovora. Druga stvar da studentima je omogućen rad i omogućeno da imaju svoje vlastite tvrtke bez da gube punu školarinu, što samo znači da time osiguravamo bolju socijalnu inkluziju onih koji moraju studirati uz rad i da isto tako potičemo studentsko poduzetništvo. Kritike oporbe koje smo čuli, nisam čuo ništa supstantivno, većinom su bile manjih oblika, vidjet ćemo možda ako neki od tih kritika su i prihvatljive ministarstvu kroz amandmane, ali ono što je oporba rekla ovo je značajan korak naprijed i Klub HDZ-a će poduprijeti konačan prijedlog ovog zakona na usvajanje, hvala vam lijepo. Sad će završno u ime Kluba Socijaldemokrata govorit poštovani zastupnik Željko Pavić, izvolite. Hvala lijepa poštovani predsjedavajući, poštovani ministre sa suradnikom, kolegice i kolege. Ja ću u ime Socijaldemokrata samo nekoliko rečenica. Ono na čemu moramo inzistirati i što moramo zastupati je sigurno autonomija sveučilišta i veleučilišta, da ta automonija bude što je moguće veća. Slijedeće što moramo zastupati je da pokušamo ujednačiti studentski standard na nivou Hrvatske, ne može nam se desiti da neko učilište ili veleučilište ili sveučilište dobiva po jednom studentu 5.000 kuna, a drugo da dobiva 25.000 kuna. To moramo na neki način ujednačiti i trebamo to na nivou cijele Hrvatske zapravo se organizirati što i koliko se dobiva za pojedinog studenta. Ono što smo bili maloprije čuli u vezi rektorskog zbora i utjecaja rektorskog zbora na programe, na kurikulume, moramo na neki način utjecati da rektorski zbor radi na tome da se pokreću rasprave i inicijative za redovito redovito zapravo inovaciju programa na fakultetima, za redovitu inovaciju kurikuluma, ukoliko to nećemo dobiti od rektora, ukoliko se neće dogoditi novi programi na fakultetima imat ćemo problema. Ta inicijativa za nove programe podrazumijeva i inicijative za nove, za nova zvanja. Ja ću govoriti sa stanovišta stem područja odnosno sa područja informatike. Nemojte zaboraviti da smo mi u Hrvatskoj zapravo izgubili cijeli niz zvanja koja su se u svijetu pojavila, a da ih uopće nismo našim studentima omogućili da to studiraju. recimo inženjeri za data verhas, inženjeri za, za smart data, inženjeri za big data, znači ono što je danas u svijetu in mi nažalost toga nemamo, znači mi nemamo tih smjerova, mi nemamo omogućeno, nismo omogućili našim studentima da studiraju uopće te smjerove. Dovest ćemo se u situaciju da neke poslove nećemo moći obaviti jer nemamo dovoljno inženjera. Maloprije sam spomenuo ovdje problem koji imamo sa robotizacijom i sa umjetnom inteligencijom. Znam gdje postoji nekoliko programa robotizacije, gdje postoji nekoliko programa umjetne inteligencije na strojarstvu, nešto na FER-u, nešto na srodnim fakultetima u Rijeci i ovoga Splitu, međutim to je premalo. Mi smo si u NPOO-u stavili zadatak da ćemo provesti robotizaciju u Hrvatskoj do 2027.g., a mi to nemamo s kim provesti jer nemamo ljude koji su to naučili, mi nemamo studente koji su imali to priliku studirati, imali su možda kolegij ili dva i toga su se malo dotakli, međutim da su u cijelosti studirali to, to nemamo. Umjetna inteligencija danas da pitate učenike srednjih škola što je to umjetna inteligencija ja ne znam dal će vam 0,1% učenika znati odgovoriti što je to umjetna inteligencija, a danas evo krenimo samo od Rimca pa nadalje, bez umjetne inteligencije, bez robotizacije nema razvoja, nema niti razvoja više autoindustrije. Prema tome svi ti inženjeri koji su potrebni Rimcu u njegovoj tvornici odnosno u njegovim pogonima mi ih nemamo, mi ih nemamo. Nemamo ni programe da bi se oni mogli školovati. I počela nam je nova akademska godina i nismo napravili nikakve promjene, a o tome smo razgovarali ako se sjećate negdje otprilike u veljači ove godine. Znači imali smo period od 7-8 mjeseci i napravili smo ništa. Ako ćemo tako dalje nastaviti nećemo dobiti prave rezultate i nećemo imati stručnjake koji će moći raditi na napretku RH. Hvala lijepo. Sada će u ime predlagatelja govoriti poštovani ministar znanosti i obrazovanja Radovan Fuchs. Izvolite.

želim reći da prihvaćamo amandmane Odbora za zakonodavstvo koji su u prvom redu i isključivo nomotehničke prirode odnosno jedan amandman. Drugo, hvala na, na raspravi, mislim da je bez obzira na različitost nekih mišljenja bila itekako korisna barem nama je bila korisna jer ćemo neke od stavova koji su izneseni tijekom ove rasprave itekako uzeti u obzir kod implemenatacije zakona jer mislim da su u prvom redu da se odnose na ono što se ovim zakonom htjelo postići i to ćemo naravno uvažiti i sve te neke od vrlo vrijednih i valjanih komentara se može ostaviti kroz upravo primjenu ovog zakona kojeg čekamo u Hrvatskoj ja mislim već 20 godina, zadnji put je zakon donesen prije 20 godina u međuvremenu je bilo nekoliko pokušaja izmjena zakona između ostalog i jedna koju sam ja bio inicirao tada kako to danas zovu koja je bila bitno revolucionarnija nego ova sada. Široka rasprava je bila provedena u pisanju ovog zakona, počelo se razgovarati prvo sa rektorskim zborom kojem je prezentiran prvi draf zakona i to 25. veljače da bi se onda nakon toga, nakon podrške rektorskog zbora uz jedan glas rezerve ja se ako se dobro sjećam krenulo dalje u razgovore sa pojedinim institucijama sustava od senata svih javnih sveučilišta, jednako tako i sa dekanima javnih visokih škola i veleučilišta i na kraju i sa studentima, studentskim zborom između ostaloga u nekoliko navrata, jedino nažalost nismo dobili mogućnost prezentirati zakon Senatu Zagrebačkog Sveučilišta pa smo ga onda morali izdvojeno na zahtjeve pojedinih fakulteta prezentirati, ali i to je autonomija Bože moj. Žao mi je zbog toga jer mislim da čitav niz krivih interpretacija i namjerno iskrivljenih interpretacija ne bi bili predmet uopće široke rasprave u javnosti da nam je bilo omogućeno da to iskomuniciramo sa uvaženim članovima senata sveučilišta. Nakon toga provedena je javna rasprava, dakle savjetovanje sa zainteresiranom javnošću, pristigao je ogroman broj komentara od kojih je bio dobar dio korisnih koje smo uvažili i 2/3 onih koji su u principu izravno davali podršku donošenju novog zakona tako da i to treba znati i to treba reći. Izvrsnost kao jedan od elemenata koje evo kolega zastupnik ovdje spominje jasno trebamo težiti izvrsnosti i čitav zakon zakon je usmjeren da bi izvrsnost u znanosti i visokom obrazovanju podigla u RH. Ali nije tako jednostavno definirati izvrsnost jer jedan naš uvaženi hrvatski zaista svjetski priznati znanstvenik iz prirodnih znanosti, kad smo jednom razgovarali je rekao izvrsna znanost je samo ona znanost koja rezultira novim pojmom iz znanosti. To je znate zaista izvrsna znanost, ali mislim da još ima jako, jako puno znanstvenika koji se vrte oko toga da nikada ne definiraju novi pojam u znanosti, a zaista su dobri i izvrsni. Nije to lako. Mislim da nekome brojčano ili normativno definirati okvir iznad kojeg je netko izvrstan, a ispod kojeg on to nije je prilično sklizak teren, ali potpora svemu što ima međunarodnu afirmaciju. Podrška svemu što rezultira vrhunskim znanstvenim publikacijama onome što rezultira novim tehnološkim rješenjima, novim patentima to je ono čemu u principu u hrvatskoj znanosti trebamo težiti uz maksimalnu afirmaciju i potporu mladim znanstvenicima. Ovaj cijeli zakon je u nizu elemenata upravo usmjeren na to da podupre mlade ljude, mlade znanstvenike. Izbore u zvanja usmjerili smo prema tome da mladim omogućimo lakše napredovanje izbora u zvanja. Jesu li kriteriji koje će donijeti nacionalno vijeće preniski ili su previsoki nema nikakvog problema. Nacionalno vijeće za znanost i visoku naobrazbu je de facto tijelo ovog uvaženog doma. Vi kao saborski zastupnici mislite da su kriteriji preniski koje su oni donijeli možete itekako zatražiti od nacionalnog vijeća da i preispita svoj stav i da donese novi pravilnik o višim kriterijima ili da ih snizi. Ja mislim da smo radili široke ruke i otvorenog srca u izradi ovog zakona na dobrobit RH. U prvom redu hrvatske znanosti i hrvatskog visokog obrazovanja i hrvatskih mladih ljudi da ostanu u Hrvatskoj, da nam ne odlaze. Učinit ćemo sve da im omogućimo što bolje financiranje, znanstveno istraživačkih projekata posebno stipendije za mlade istraživače i mislim da treba to podržati. Nikakvo drugo, treće, četvrto, peto, šesto čitanje ne bi učinilo ništa drugo nego da se traži još više rasprava, još više rasprava i da zakon koji je donesen prije 20 godina ostane na snazi valjda još 20 godina. To nikako ne bi bilo dobro, to je šteta, šteta je za hrvatsko društvo, šteta je za Hrvatsku kao zemlju, šteta je za svih nas bez obzira tko bude ministar danas, sutra ili preksutra trebao bi raditi samo na tome da čitav sustav se kreće prema naprijed, a nikako prema natrag. Nemojte zaboraviti da upravo kritike koje sam danas čuo od jednog, dva predstavnika ovdje i žao mi je što nije sabornica puna, zaista mi je žao ali nismo mi utjecali na to jer je tema koja je od apsolutnog nacionalnog interesa. Ali neke od kritika koje su bile de facto totalno neargumentirane to su bila recikliranja poznatih pamfleta koji su se vrtili u javnosti sa pokazivanjem nekakve knjige koja je a propos tiskana i vašim novcima da to nitko nije pitao je loše. Ne treba biti tako, treba biti drugačije. Publikacije trebaju biti jasno definirane, jasno financirane. Kroz programske ugovore možemo utjecati na nove studijske programe. Moja osobna želja je da rektori sjednu skupa i da se dogovore koje sveučilište će provoditi i kreirati kakve nove studijske programe, a ne da kopiraju jedni druge i onda otimaju jedni drugima studente. Pa mi imamo neka sveučilišta koja sada provode treći upisni krug studenata kojih? Kojih studenata kao treći upisni krug, pa svi studenti koji su polagali državnu maturu, ispite državne mature su se upisali. Ne znam koga će upisati. Tu treba napraviti reda. Mi moramo koliko god nas ima, a ima nas na žalost ima sve manje svake godine. Moramo koncentrirati te naše snage u području znanosti, u području visokog obrazovanja kako bismo zaista uhvatili korak sa visoko razvijenim zemljama svijeta. To se može, ali moramo svi nekako gurati u istom smjeru i nikako razvlačiti svatko na svoju stranu, a pogotovo ne na osnovu nekakvih jadnih parcijalnih osobnih interesa. Hoće li netko raditi na državni proračun iznad 70 ili neće, a onda još to umotavati u papir da to ide na ruku privatnim visokim učilištima, onda ću ja postavit pitanje jer sam se informirao koliko tih iznad 70 stalno rade u privatnim visokim učilištima odnosno sveučilištima. Pa znate koliko? Praktički ni jedan, jer ako trebaju nekakva posebna predavanja onda ih plate na osnovu određenog predavanja ili nekog ugovora o djelu. To nitko ne zabranjuje ni javim visokim učilištima. Mogu to raditi i dalje, naravno. Ali da netko radi do, imali smo mi primjera ne znam kad je osoba otišla prošle godine ja mislim ove godine, 76 godina. Dakle, dajte brate mili neka netko od ovih mlađih proba krenuti naprijed. Pa ne vjerujem da smo svi toliko nezamjenjivi. Ja osobno nisam, uopće ne vjerujem u to. Ali učinimo taj napor i mislim da je ovaj zakon upravo onaj smjer u kojem trebamo ići, a netko tko dođe kasnije neka napravi još dva, tri koraka i onda ćemo biti tamo gdje svi u principu želimo biti. Hvala vam lijepa. **Reiner, Željko (HDZ)** Imamo jednu repliku poštovane zastupnice Puljak. …/Upadica: Nisam baš toliko dobro vičan ovim procedurama./… Sve u redu. Ja sam htjela reći evo na kraju, da sad kad ste već spominjali uvođenje reda svakako podržavamo uvođenje reda kako na svim područjima, tako i u znanosti i reda u trošenju javnog novca i o svemu onome što ste napomenuli. Ja ću ponovno inzistirati evo jedan jedini amandman koji sam predložila da u Nacionalno vijeće kad se biraju članovi da to budu zaista vrhunski znanstvenici bez obzira što vi ponovo ustrajete tko će sad odrediti tko je izvrstan i koje razine izvrstan. Mislim da se to zaista jako dobro zna. Netko tko objavljuje radove u časopisima tipa ne znam Glorija, Story itd. nije izvrstan znanstvenik bez obzira što ima 15 objavljenih članaka itd. Znači među znanstvenicima se zna tko je izvrstan i dakle ona definicija koja je bila u starom zakonu mislim da je barem evo minimalno dovoljno dobra da je onda i u ovom ovom zakonu ostavimo. Evo zahvaljujem. A by the way ne spominje se tri puta izvrsnost u zakonu nego čak samo dva puta u dva članka spominjete riječ izvrsnost u cijelom ovom zakonu. Evo hvala. **Reiner, Željko (HDZ)** Poštovani ministre. Hvala vam lijepa. Time zaključujem raspravu o ovoj točci, o njoj ćemo glasovati kad se steknu uvjeti.

U ime Kluba zastupnika HDZ-a govorit će poštovana zastupnica Vesna Bedeković. Izvolite.